Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Займіть свої місця. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Готові реєструватись?

є пропозиція від політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу", до якої звернувся фонд "Таблеточки". Напередодні… Можна хвилинку тиші. Напередодні Дня Святого Миколая допомогти діткам, які сьогодні, онкохворим діткам, які сьогодні знаходяться на лікуванні в ОХМАТДИТі. Однак я думаю, що було правильно, щоб це не була ініціатива якоїсь одної політсили. Було б дуже правильно, якщо б це була ініціатива всього парламенту, наприклад, перерахувати на фонд, на підтримку дітей 1 тисячу гривень від кожного народного депутата. Я думаю, що це буде правильно. Я сподіваюсь, що всі це підтримають і це допоможе дітям знову бути… Хто бажає, я приєднуюсь, я з вами перерахую зарплату. Домовились. Давайте тоді так: від 1 тисячі, і хто може, то більше. Дякую. Зараз будуть виступити. Ірина Володимирівна… Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту в середу ми маємо 30 хвилин на виступи народних депутатів України з внесенням пропозицій, заяв, повідомлень. Шановні колеги, прошу записатись на виступи.

Шановні українці, шановні колеги! Вчора Сенат Сполучених Штатів Америки прийняв військовий бюджет і так само наклав санкції на всі компанії, які причетні до створення "Північного потоку-2". Ми вітаємо це рішення. Пропоную його привітати аплодисментами Верховної Ради України. Це надзвичайно серйозна підтримка України. І я хочу подякувати і попередній владі і нинішній команді, дипломатам, "Нафтогазу", а також попередньому парламенту, який дуже багато, і експертам, які дуже багато зробили для цієї координації наших зусиль. І в цьому контексті надзвичайно непокоїть імпотентність нинішньої Верховної Ради в питаннях зовнішньої політики. Сьогодні в Страсбурзі розпочався Парламентський комітет асоціації. Це ключовий орган співпраці Верховної Ради і Європейського парламенту. Чи знаєте ви, що від правлячої партії туди поїхали тільки дві людини з делегації? Хоча сьогодні дуже багато є запитань саме до влади у наших партнерів з Європейського Союзу: що відбувається в Україні і що відбувається з українським парламентом, системна дискредитація волонтерського, ветеранського руху відбувається в країні, та й самого парламенту. Що таке турборежим, над яким сміються вже у Венеціанській комісії і дають негативні висновки на, наприклад, суддівську

себе намагається зробити генеральним секретарем ЦККПСС і просто призначати ще й вертикаль влади регіональної, замість того, щоби мати сильні регіони. Власне, це все дуже серйозні сигнали, в тому числі інших незалежних інституцій, таких як Венеціанська комісія, Конституційний Суд України, відносно того безумства, яке сьогодні відбувається в парламенті з законодавчою ініціативою. Безумовно, це стосується і оцих ваших початків ранків, які, знаєте, більше схожі сьогодні на напіввійськову структуру, аніж на політику. Нам запропонували на початку перерахувати по тисячі гривень на ОХМАТДИТ. От я хочу вам сказати, друзі, що я з 2005 року частину зарплати перераховую на ОХМАТДИТ. Тому тисяча гривень, вона не врахує ті потреби, які сьогодні потрібні для лікарні і для "Таблеточек". Пропозиція нашої політичної сили наступна. Ви, пане Голово, підписали там невидачу 80 депутатам депутатських повноважень. Ось ці гроші нетреба заощаджувати, а ми вимагаємо їх перерахувати на "Таблеточки" і ОХМАТДИТ. Оце буде, дійсно, допомога "Таблеточкам". Дякую.

Лукашев Олександр, Луганщина. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Для багатьох українців настання нового року символізує неминучий початок невідворотної соціальної катастрофи. Я зараз говорю про мешканців Троїцької об'єднаної територіальної громади Луганської області. Адже з 1 січня 2020 року припиняється постачання газу на територію цієї територіальної громади, внаслідок закінчення дій договору про постачання природного газу між російським "Газпромом" та НАК "Нафтогаз України". Газорозподільча станція селища Троїцьке забезпечує безпосереднє постачання газу з території Бєлгородської області Росії до двадцяти одного населеного пункту з майже 14 тисячами мешканців. Це означає, що 66 багатоквартирних будинків та 49 об'єктів соціальної інфраструктури залишаться без газового опалення. Воєводська газорозподільча станція забезпечує постачання газу до 11 населених пунктів, в яких 18 об'єктів соціальної сфери. Хотів би підкреслити, що, на жаль, миттєве технічне вирішення цієї проблеми неможливе, оскільки відсутнє пряме сполучення території громади з єдиною газотранспортною системою України. Таким чином з 1 січня 2020 року Троїцька ОТГ може опинитися у стані гуманітарної катастрофи, адже буде припинено опалення в більше ніж 700 квартирах. Як наслідок, це призведе до виходу з ладу системи водопостачання та каналізації. Крім того, надмірне навантаження на лінії електромереж призведе до їх аварійного відключення. Хотів би підкреслити, що останнім часом виявлено більше 2 тисяч осель на території громади, в яких проживають соціально незахищені громадяни, які не в змозі фінансово обладнати альтернативні види опалення у своїх домівках. Існує загроза припинення навчального процесу для більше ніж тисячі школярів громади, а це 70 відсотків їх загальної чисельності, а також повне припинення стаціонарної медичної допомоги на території Троїцької ОТГ. Я звертаюся до Президента, Прем'єр-міністра, до всіх високопосадовців з закликом вжити, негайно вжити всіх можливих заходів з метою недопущення…

Доброго дня, шановні народні депутати. Доброго дня, Дмитре Олександровичу, шановна президія, дорогі українці. Сьогодні ми з вами є свідками того, як Президент України та його фракція монобільшості "під ялиночку", на догоду Міжнародному валютному фонду намагається протягнути злочинний Закон про обіг земель. Цинізм влади не знає меж. Нам розказують про те, що Президент має право відкривати ринок землі, бо це нібито йшлося в його передвиборчій програмі. Це неправда. Якби Президент Зеленський написав у своїй передвиборчій програмі, що збирається пустити з молотка українські землі, він би не здобув би й чверті отриманих голосів. Президент України підступно обдурив народ ще в одному питанні, ключовому: він обіцяв, що першим законопроектом буде проект про народовладдя. Минуло вже понад три місяці, а цього законопроекту ще немає у Верховній Раді. Нам розказують про те, що як важко ухвалити цей закон дуже багато кропіткої роботи треба зробити. Тоді як Закон про обіг земель, закон від якого залежить доля України, намагаються прийняти нахрапом у звичайному турборежимі. Парламент намагаються переламати через коліно, змушувати голосувати так, як того хоче Міжнародний валютний фонд і Сорос. Пане Президенте, згадайте, хто вас обрав, згадайте присягу, яку ви давали народу України та винесіть питання про відкриття ринку землі на всеукраїнських референдум. І не слухайте ваших порадників, "грантоїдів", які засіли біля вас і знаходяться в Кабінеті Міністрів, і перетворюють нашу країну на колонію Заходу – "аграрну соросятію". Партія "Опозиційна платформа - За життя", що принципово і послідовно відстоює ідею реального народовладдя, переконана, питання про відкриття ринку землі має вирішуватись не на Печерських пагорбах, тим паче не на берегах річки Потомак у Вашингтоні, а громадянами України в Україні, на всеукраїнському референдумі. Ми закликаємо вас, пане Президент, та Верховну Раду України зупинити цю аферу з продажу української землі – найбільшого скарбу нашого народу. Те, що ви намагаєтесь зробити, це злочин, а за злочин завжди потрібно буде відповідати. Дякую. Доброго дня, шановний Дмитро Олександрович, шановна громада, шановні парламентарі! Депутатська група "За майбутнє" хоче заявити, що ми засуджуємо будь-які прояви насильства, за якими ми вчора спостерігали, незалежно по яку сторону це насильство відбувається. Разом з тим, ми вважаємо, що право на позицію громадян і право на мирний протест є невід'ємною частиною конституційних свобод і прав громадянина. Тому ми сьогодні, друзі, продовжуємо дискусію, і ми розпочали зранку спільним засіданням профільного комітету аграрного разом з представниками і лідерами депутатських фракцій і груп дискусію щодо того, як ми будемо проходити відкриття і розгляд законопроекту про ринок землі. Ми вважаємо, що, перше, що я хочу сказати, що за результатами вчорашнього дня і за результатами подій, які відбуваються в закритому режимі засідання аграрного комітету, цей парламент ще цього року, ще цього пленарного останнього тижня повинен створити тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати всі обставини вчорашнього побиття людей і міліціонерів, поліції, і інших обставин, які спровокували ці справи. А також, відповідно, закритий режим засідання комітету, який фактично непрямим чином доклався до того, що відбулися сутички за межами цього парламенту. Я вважаю, що таке ТСК цього тижня має невідкладно бути створене, і приступити до своєї роботи. Я хочу сказати, що парламент це не суд. І ми сьогодні дійшли певного компромісу серед депутатських фракцій і груп лідерів про те, що профільний комітет буде розглядати всі поправки депутатів Верховної Ради України. Якщо вони є ідентичні, їх можна було б групувати і вносити на розгляд парламенту як груповані поправки, але ніхто не може знімати з розгляду поправку жодного народного депутата України. Це його законодавча ініціатива. І кожен депутат Верховної Ради в сесійній залі розгляді цього законопроекту в другому читанні може наполягати як на своїй поправці, яка не була врахована, так і на поправці, щоб ставити її на підтвердження. Ми також вимагаємо і переконані, що Дмитро Олександрович, прислухається до нашої позиції і позиції інших фракцій і груп про те, що такий ключовий законопроект, зрештою, як і будь-який інший законопроект, який розглядається в парламенті в другому читанні, повинен розглядатися дотриманням всіх процедурних регламентних норм. Це означає, що ми хочемо отримати порівняльну таблицю ключового законопроекту, який стосується українського суспільства про ринок землі за 10 днів до розгляду в сесійному залі. А це означає, друзі, що ми цього року не розглянемо ринок землі, і треба свідомо до цього поставитися, і готуватися до його розгляду в наступному році. З чим я вас і вітаю. Дякую. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина і міжфракційне об'єднання "Кубань". Шановні друзі, сьогодні в кулуарах Верховної Ради на третьому поверсі о 12 годині відкривається виставка "Історія української Кубані. Повертаємо своїх". Я запрошую всіх вас ознайомитися з виставкою, хто бажає приєднатися до нашого міжфракційного об'єднання, приєднатися до відкриття. Це надзвичайно важливо згадувати українську історію, згадувати, що етнічні українці, вони народжуються не тільки в нашій Україні, але і за межами нашої держави, і ми маємо повертати їх в українське культурне та соціальне поле. українська Кубань була, як той Острів Свободи Куба, і, насправді, ми маємо все для цього зробити, і маємо пам'ятати про наші українські етнічні соціально-культурні землі і зв'язки. Друге. Друзі, знаєте, якраз в козаків були грані традиції. Одна з них була така, що за корупцію там секли. І ось я хочу вам сказати, що сьогодні в Україні з'явився ще один офіційний корупціонер. І мені б могли б сказати, що це не новина, якби це не був голова, директор Національного антикорупційного бюро України. Пан Артем Ситник визнаний судом, вже апеляційною інстанцією, корупціонером, отримав адміністративний за це вирок, за те, що отримував подарунки і розваги, відпочинок безкоштовно. На жаль, пан Ситник замість боротьби з корупцією обрав собі сите життя і за найкращими традиціями ще радянськими – з чем борешься, то и имеешь. И в нас сьогодні голова Національного антикорупційного бюро є офіційно визнаний іменем України корупціонер. Я думаю, що пан Ситник має піти зі своєї посади негайно. Якщо в нього є честь та гідність, він має це зробити сам за власним бажанням. Якщо їх немає, то має втрутитись, значить, держава: Верховна Рада України і Президент України і звільнити Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України. З того часу, коли в них були там з Холодницьким, хтось когось слухав, я їм сказав, що ви не можете… Ми поставили вас чистити країну від корупції, а ви не можете власний акваріум почистити. Виявилось, що все набагато гірше, що вони…, і пан Ситник це нам всім показав, влився повністю в цей корупційний мейнстрим. Це треба припиняти. Ну, і останнє. Я хочу підтримати позицію моєї колежанки Ірини Геращенко. 80 людей не отримують депутатські. До речі, самі найгірші люди, які голосують, це фракція "Слуга народу". Так давайте ці гроші направимо на фонд

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, онкохворі діти сьогодні на плечах у кожного українця і це головна проблема нашої держави, бо онкологія захлеснула сьогодні державу через екологічний стан, через екологічну катастрофу. Але іще одна проблема – 70 тисяч дітей шахтарів сьогодні голодують. Голодували на День шахтаря, не були оснащені до школи. Сьогодні День Святого Миколая. Депутатська група "Довіра" вимагає внести негайно до зали зміни до 2019 року до бюджету і оплатити заробітну плату в розмірі 1 мільярду 170 мільйонів гривень тим людям, які працювали в шахті на тисячу метрів. Вони стоять сьогодні, профспілки, під цими стінами і вимагають від нас. Або давайте віддамо всі свою зарплату, зарплату Апарату Верховної Ради, її вистачить погасити борги перед шахтарями, або внесемо все-таки зміни в держбюджет. Друге питання. Олег Кулініч, голова групи "Довіра", виносив на Погоджувальній раді проект Постанови 2048 про позачергові вибори в місті Сєвєродонецьку. Три роки я бився з цієї трибуни, щоб ці вибори поставили… це питання поставили на голосування в цій залі. Я переконаний, що в цій залі кожний народний депутат… є нормальне добре серце і ставлення до людей, яких сьогодні грабують місцеві депутати, вбивають людей на місцях, розкрадено більше 700 мільйонів гривень… Сьогодні правоохоронні органи практично відсутні, бо "рука руку миє". Уявіть собі, вкрали на дорогах, які не зробили, по 30 мільйонів списують на обрізку дерев, які стоять, як покійники, понад дорогами. Велосипедні доріжки роблять по 10 мільйонів гривень і списуються гроші! Ні води, ні газу, підвищення комунальних послуг в 10 разів. І немає відповідної сьогодні… жодної людини, хто за це відповідає. Тому група "Довіра" вимагає сьогодні зібрати два комітети з приводу виборів в місті Сєвєродонецьку, обласному місті Луганської області, де йде війна, де страждають люди, де бачать смерті, і все ж таки навести порядок в цьому клятому місті врешті-решт, де люди страждають! А люди чекають на нас, як на ангелів-охоронців, щоб врятувати їх від демонів. І, до речі, поставити на голосування в комітеті виплату шахтарям їх заробітних плат за ці півроку. Скільки можна вже вимагати?! Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Дякую. Наливайченко Валентин Олександрович. Юлія Володимирівна Тимошенко. Зараз з цієї трибуни я хочу звернутися не до залу Верховної Ради. Я хочу звернутися до всіх людей, які мене чують, а особливо до тих, хто вчора приймав участь в акції протесту проти продажу сільськогосподарської землі. Я хочу вам повідомити, що до того, як ви вийшли на вулиці, в цьому парламенті планувалося порушити повністю всі регламенти, закон, Конституцію, у пришвидшеному режимі і в таємному режимі провести засідання аграрного комітету і планувалось в порушення Регламенту на четвер поставити голосування, остаточне, Закону про продаж сільськогосподарської землі. Я хочу сказати всім, хто вболіває за це питання в Україні, вчора люди, які приїхали з усієї України: фермери, сільгоспвиробники, профспілки, партії, які приймали участь вчора отримали перемогу, тому що ви зупинили незаконний розгляд цього Закону про продаж землі і зробили все, що ви могли для того, щоб до нового року Закон про продаж землі не був прийнятий. Тому що, якщо сьогодні на нараді Голова Верховної Ради сказав, що не буде порушений Регламент, це означає, що до нового року цей злочин проти України вже не відбудеться. Але в той же час боротьба не закінчена, тому що аграрний комітет, який очолює людина, яка має конфлікт інтересів, яка має у власності компанію, яка володіє більше ніж 500 тисячами гектарів землі, буде продовжувати в таємному режимі розглядати Закон про продаж землі без допуску асоціації. Наша боротьба вся ще попереду, но до нового року ми цей раунд виграли, і ми захистили Україну від повного безпрєдєлу. З іншої сторони, вчора силові структури за командою Адміністрації Президента жорстоко били людей на площах. Вавілов Владислав перебуває в реанімації і знаходиться в тяжкому стані. І тому фракція "Батьківщина" вимагає створення тимчасової слідчої комісії щодо побиття людей вчора біля Верховної Ради, а крім того, щодо розслідування всіх лобістських інтересів, які стоять, і корумпованих інтересів, які стоять за прийняттям Закону про землю. Хочу ще раз подякувати всім, хто бореться за Україну і проти продажу землі. Слава Україні!

Дуже дякую. Колеги, сьогодні мав би бути історичний день. Сьогодні у нас в порядку денному стоїть Закон про скасування депутатської недоторканності. Це саме те, що ми обіцяли своїм виборцям, але, як завжди, диявол в деталях. На жаль, через дуже непродумані компроміси при доопрацюванні до другого читання, цей закон легким рухом руки перетворюється на цементування недоторканності. Декілька простих прикладів. Перше. Для того, щоб притягнути депутата до відповідальності, будь-які дії мають відбуватися за його присутності. Один раз депутат не з'явиться в суд, бо він працює в залі. Другий раз не з'явиться, бо він спілкується з виборцями. Третій раз чогось не з'явиться – справа розвалилася. Колеги, така правка знищує недоторканність, вона її цементує. Наступне. Це монополія Генерального прокурора, фактично, на проведення всіх дій, ми про це попереджали. Ні Національне антикорупційне бюро, ні Державне бюро розслідувань, які за підслідністю можуть розслідувати недоторканність, фактично не зможуть це зробити. Ми, фактично, робимо залежність недоторканності залежною від однієї людини. Але вишенька на "зеленому" торті. На жаль, не можна вчиняти жодні дії, коли депутат виконує свої депутатські повноваження (правка 88). При тому, що існує адекватна правка для запровадження, власне, обмеженої недоторканності, яку запропонували наші колеги, зокрема Олександра Устінова. Що пропонує правка 88. Вона пропонує те, що депутату не можна нічого робити, поки він виконує свої повноваження. Робота на окрузі – це повноваження? Повноваження. Депутат поїхав на округ – все. Наступне питання. Це, власне, пам'ятаєте, такі були вивіски "Приймальня народного депутата" на борделях, на підприємствах, які рейдерили, - це повернення того самого механізму. Тому насправді існує лише два варіанти. Перший – це в процесі доопрацювання в залі зняти всі абсурдні правки. Але це достатньо складно. Другий варіант, і це рекомендують громадські організації, зокрема Transparency International, – повернення на повторне друге читання в комітет. Колеги, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності, а не її цементування. Будьмо щирими перед нашими виборцями. Дякую. Шановний пане Голово, шановні депутати! Я хочу звернутися до тих колег, які обрані вперше і сказати ті речі, які з цієї трибуни ще не говорились. Щонайменше три буремні події в історії новітньої України поміняли наше життя радикально. Пам'ятаєте Помаранчеву революцію? Сотні тисяч людей піднялися проти несправедливості, проти грубого попрання їх прав і проти фальсифікацій. Безпрецедентне історичне рішення приймає Верховний Суд – третій тур президентських виборів, який ні Конституцією, ніякими законами не був передбачений. Формальний привід – грубе порушення процедури голосування, підрахунку голосів і оприлюднення результатів голосування. Історія помінялась. Другий безпрецедентний історичний факт, коли Конституційний Суд за одну ніч з голови на ноги чи навпаки повернув Конституцію, без рішення Верховної Ради, без голосування в залі. І повернув унікальні повноваження тодішньому Президенту. Чим закінчилось – всі добре знають. Чому рішення прийняв Конституційний Суд саме таке? Формальний привід, грубе порушення процедури прийняття рішення в цьому залі. Третя історична подія – 16 січня. 16 січня, привертаю вашу увагу. Голосування в залі руками. Грубе порушення процедури голосування при прийнятті так званих диктаторських законів. Чим обернулося – всі добре знають. Я нещодавно був на допиті, як і мої колеги. Про що питає слідчий? В попередньому скликанні, коли, на вашу думку, яким чином і хто порушив процедуру при створенні нового уряду, при ухваленні нового уряду, при голосуванні за новий уряд, була коаліція чи не була? Дотошно, до кожної коми слідчий допитує про процедуру. Друзі, Закон про землю, про ринок землі, це той закон, де до кожної коми будуть дивитися, до кожної крапки, до кожної фрази. Я просто застерігаю, попереджую і прошу тих, хто обраний перший раз. Друзі, це той закон, який може радикально поміняти країну. Дотримайтесь процедури, як би це важко не було. В попередньому скликанні Голова Верховної Ради півтора місяці, на Виборчому кодексі кожну кому, кожну крапку голосувалося тут. Претензій ніяких немає. Щоб не було претензій, щоб потім ми з вами не ходили на допити. Я бажаю всім хорошого політичного майбутнього. Дякую. Шановні колеги, шановні присутні! Вчора в цьому залі ми розглядали постанову щодо виконання рішень Конституційного Суду України. І у багатьох людей склалось враження, що Верховна Рада не хоче виконувати Конституцію України та не хоче виконувати рішення Конституційного Суду України. Але ж ми підготували, як цю ситуацію виправити. Та пропонуємо сьогодні кожному народному депутату України, а я впевнена, що більшість в цьому залі, дійсно, хоче, щоб Конституція України виконувалася та рішення Конституційного Суду України, яке спрямоване на захист людей в нашій країні, також виконувалося. ми сьогодні підготували звернення, заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 382 Кримінального кодексу України, до Державного бюро розслідувань, де ми просимо чітко встановити, хто сьогодні не виконує рішення Конституційного Суду України, хто сьогодні персонально буде відповідати, а як ви знаєте, покарання від 4 до 8 років позбавлення волі за цю статтю. Хто буде відсиджуватися за те, що за те, що позбавляє вже більше року людей законних виплат чорнобильців, афганців, ветеранів, пенсіонерів, вчителів, тих, хто мав би вже 5 років тому піти на пенсію, хто сьогодні продовжує виконувати антиконституційне рішення, прийняте ще попереднім парламентом та тоді запропоновані паном Порошенком? Хто сьогодні виконує його доручення щодо порушення Конституції України? Тому, шановні колеги, ми звертаємося до вас. Аби встановити конституційні права людей в нашій країні, ми пропонуємо підписати звернення до Державного бюро розслідувань та просимо прийняти дану заяву про кримінальне правопорушення та внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, надати документи, що підтверджує прийняття і реєстрацію заяви та витяг з єдиного реєстру, та невідкладно розпочати досудове розслідування по даній заяві щодо умисного невиконання Кабінетом Міністрів України, його посадовими та службовими особами рішень Конституційного Суду України. Ми впевнені, що кожен, хто хто порушує Конституцію України, повинен відповідати. Конституцію треба не переписувати, її треба виконувати та захищати людей в Україні. Дякуємо.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

За-219 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається заступнику міністра фінансів Ходаковському Павлу Вікторовичу. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати! Необхідність розроблення законопроекту визначена планом заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику, з метою реалізації концепції єдиної юридичної особи. Зазначений проект закону, запропонований вашій увазі, є взаємопов'язаним з проектом Закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення структури управління у сфері державної, митної та податкової політики, який запроваджує діяльність ДПС та Держмитслужби в форматі єдиної юридичної особи. У зв'язку з чим їх територіальні органи зможуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи. Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюється перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу; встановлюється чітке розмежування їх функцій та повноважень у сфері адміністрування податків і зборів; закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів ДПС, що діють на підставі відповідних положень; деталізуються положення щодо делегування повноважень на виконання функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавства з питань сплати ЄСВ у керівній вертикалі Державної податкової служби. У зв'язку з реформуванням податкових та митних органів вносяться уточнення щодо рівня контролюючих органів для можливості адміністративного оскарження рішень таких контролюючих органів платниками податків, особливостей обліку великих платників податків і так далі. Законопроект вирішить одне з ключових питань, необхідних для реалізації заходів з реформування податкових органів, а саме запровадження ефективної організаційної структури цих органів та побудови за функціональним принципом. Дякую за увагу і просимо підтримати даний законопроект. Дякуємо. Запрошуємо до слова співдоповідача голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича. Шановна президія, шановні народні депутати, у нашій країні реформування податкових органів подібне до революції, яка має початок, але не має кінця. Протягом всіх 28 років ми реформуємо Державну податкову службу, Державну митну службу і створюємо Міністерство доходів і зборів, фіскальні служби та органи з іншими назвами. Але на сьогодні, нам здається, що ця конструкція, яка пропонується Кабінетом Міністрів для реалізації в межах Податкового кодексу та іншого законодавства, та структура, яка передбачає єдину митну особу та єдину податкову особу, це врешті-решт є на сьогодні нормальним актуальним рішення щодо завершення реформи податкової служби. Законопроект пропонує чітке розмежування функцій державної митної служби та державної податкової служби, обмін інформації між ними. Крім цього, встановлює особливості оплати праці державних службовців, що працюють в ДПС. Ви знаєте, що люди, які отримують по 8-10 тисяч гривень, не можуть працювати працювати гідно на державу, не можуть поважати, ані себе, ані свою працю, тому це питання ми повинні вирішити. Крім цього, вирішуються певні питання щодо обліку великих платників податків, щодо податкових консультацій та вирішуються інші питання, пов'язані з реформування Державної податкової служби. Комітет, розглянувши законопроект, пропонує підтримати його за основу. Дякую, колеги. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти, від фракцій.

Шановні колеги, ми будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні, хоча до нього були зауваження під час розгляду на комітеті. Вважаємо, що він допоможе в майбутньому нам зробити прозору і митницю, і податкову службу. Але, найголовніше, та проблема, яку вимагають ці експерти і на якій наголошує бізнес, це те, щоб у нас нарешті податкова і митна служба перетворилися на сервісні допоміжні органи, які допомагають бізнесу, а не заважають. На жаль, цей законопроект їх не вирішує, але робить перші кроки для цього. Тому в першому читанні ми будемо підтримувати і доопрацьовувати його правками. Дякую. колеги, шановні присутні, це той рідкісний випадок, коли "Опозиційна платформа - За життя" готова підтримати в першому читанні цей законопроект. Але головне завдання, ми всі дуже добре розуміємо – це зменшити сьогодні роль контролюючих органів в створенні умов для розвитку малого та середнього бізнесу. І ми готові надати їм сьогодні таку можливість, щоб провели глибоке реформування та з карательної функції перейшли до функції підтримки, підтримки, консультування та надання послуги щодо того, як організувати сьогодні найкраще малий та середній бізнес в Україні. Але ж ми наполягаємо на тому, щоб той ганебний законопроект, який був прийнятий та веде веде сьогодні до того, що скорочуються маленькі та середні підприємства, коли ввели сьогодні такі кешбеки та зменшили об'єми роботи для спрощеної системи, ми наполягаємо на тому, щоб повернули в повному обсязі як було всі об'єми по спрощеній системі. Також ми наполягаємо на тому і звертаємось до Президента з проханням заветувати верифікацію, яка була прийнята в цьому залі, тому що нам сьогодні треба не з бідними людьми боротися, не з маленьким бізнесом бізнесом боротися, а сьогодні треба досконало реформувати контролюючі органи, щоб вони работали як сервіс, а не як карательная система. І це надасть можливості в нашій країні спокійно створювати робочі місця, а людям отримувати спокійно заробітні плати, а не ходити з протягнутою рукою і вимолювати собі субсидії. Тому змінюємо підходи і реформуємо сьогодні контролюючі органи. Сподіваємось, що хоч це у вас вийде. Дякуємо.

Дякую, пане Голово. Шановні колеги, наша фракція уважно розглянула норми цього законопроекту. Тут дійсно є багато позитивних норм: змінюються норми щодо нетарифного регулювання, змінюються повноваження Кабінету Міністрів щодо вказівок державним органам – митним і податковим. Це все позитивно. До речі, звертаю увагу, також змінюються принципи і основні базисні положення щодо оплати праці податкових органів. Разом з тим окремо на комітеті я задавала питання, яким чином, яка логіка у змін, які стосуються Офісу великих платників податків. Справа в тому, що це питання, воно хоч і технічне, але воно нетривіальне і воно в подальшому буде впливати на імплементацію багатьох інших законопроектів, включаючи той законопроект, який є основним у нашого комітету зараз 1210, і норми якого певним чином не узгоджуються. Ще раз наполягаю на тому, що такі технічні законопроекти, попри всю їх таку, знаєте, механічну природу, вони будуть мати докорінний вплив в на кожного платника податків. Ми як опозиційна фракція будемо слідкувати за тим, щоб становище платників податків не погіршувалося у зв'язку з реформами різних офісів, Податкового чи там Митного офісу, які сьогодні реформуються. Ми звернулися з певними пропозиціями до Мінфіну, також і до очільників цих офісів. І будемо брати активну участь у підготовці до другого читання. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! Просто хочу повідомити вам, що починаючи з 2015 року почалась функціональна реформа податкової служби. І тоді вона почалась на базі головного управління в місті Києві. Після успішного завершення в 2016 році були прийняті зміни в Податковий кодекс, де вперше було визначено, дано визначення, широке І ціла нова стаття з'явилась в Податковому кодексі, яка надавала повністю тлумачення і визначення функцій податкових інспекцій. Вже тоді ми сказали, що податкова інспекція – це сервіс, це виключно центри обслуговування платників податків, що призвело до переміщення ряду ключових функцій із податкових інспекцій в головні управління. І це було зроблено протягом 2017 року. Після того, як спільно з експертами, міжнародними експертами, які займалися реформою Державної податкової служби, була винесена постанова Кабінету Міністрів в березні місяці 18-го року про створення 25 25 юридичних осіб замість більше декількох сотень юридичних осіб! Тобто ми пройшли уже величезний шлях

і справді відбулося створення єдиної юридичної особи, треба більше сконцентрувати увагу навіть не на тому, що наголошено в проекті закону, а на автоматизації процесів. Тільки це дозволить по-справжньому працювати єдиній юридичній особі, інакше все фікція, тому що зараз дуже багато головних управлінь територіальних вони ігнорують… Дякую. Ніно Петрівно, при всій повазі, але ми домовились, що не додаємо додатковий час. Дякую. Шановні колеги, зараз Лубінець, бачу. І після цього переходимо до голосування. 2 хвилини, після цього переходимо до голосування. Лубінець Дмитро Валерійович. Шановні колеги, хотів би звернути увагу, що Головне науково-експертне управління надало свої зауваження, які, в принципі, можуть бути вирішені до другого читання. Тому депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати голосувати цей законопроект, логіку ми підтримуємо. Водночас хотіли б звернути увагу, що дискусійним є доповнення проекту нормою щодо повноважень податкових органів звертатись до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває в податковій заставі. У такій редакції це може призвести до ситуації, коли за результатами несплати транспортного податку, наприклад, буде продано квартиру боржника, що є неспівмірним із сумою податкової застави. Тому на це хотіли б звернути увагу. І до другого читання будемо подавати поправки і хочемо, щоб представник Мінфіну… Дмитро Олександровичу, зверніть увагу представника Мінфіну, що коли він приходить до сесійної зали і доповідає з трибуни, принаймні йому потрібно і слухати, що кажуть народні депутати, і свої зауваження. А то таке враження, що вони сюди у нас приходять просто, щоб зробити фотографію і потім відзвітуватись перед своїм керівником, що я просто був у сесійній залі. Дякую. Дякую, Дмитро Валерійович. Бакунець Павло Андрійович. І після цього переходимо до голосування. Я бачу. Включіть, будь ласка, мікрофон, з мотивів – Бакунець, і переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, депутатська група "Довіра" підтримуватиме цей законопроект за основу однозначно. Однак наголошуємо, що до другого читання потрібно виправити деякі неточності, а саме запровадження цієї структуризації заробітної плати і встановлення тих так званих надбавок за виконання особливо важкої роботи або за особисті показники ефективності. Ці такі надбавки можуть призвести до корупційних ризиків і можуть призвести до суб'єктивізму. Тому це потрібно забрати. А загалом, якщо ці зміни запропоновані уряду допоможуть подолати корупцію, то парламент повинен піти на зустріч нашим підприємцям і повинен підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики (реєстраційний номер 2419). Готові голосувати? Готові. Прошу підтримати та проголосувати. За-341 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" - 224, "Опозиційна платформа - За життя" – 28, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – 2, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 19, "Довіра" – 17, позафракційні – 9. Шановні колеги, прошу не розходитись, зараз буде ще декілька питань, дуже коротко. Відповідно до частини сьомої статті 161 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України може прийняти процедурне рішення про здійснення Рахунковою палатою позапланово заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за ініціативою не менше як однієї депутатської фракції, депутатської групи. 11 грудня 2019 року голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія на підставі рішення фракції від 2 грудня 2019 року звернувся до Голови Верховної Ради з листом щодо розгляду на пленарному засіданні питання про доручення Рахунковій палаті здійснити у 2020 році аналіз системи

Відповідно до частини сьомої статті 161 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про надання такого доручення Рахунковій палаті. Прошу народних депутатів підтримати та проголосувати. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, вам був запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 2609). Доповідає голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Без обговорення? Без обговорення. Шановні колеги, готові голосувати?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

За-325 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання. А можна, трошки тихіше в залі, будь ласка. По фракціях покажіть. Але тихіше, якщо можна. "Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа - За життя" – 25, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 11, "За майбутнє" – 16, "Голос" – 19, "Довіра" – 16, позафракційні – 14. Ще раз дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін… Шановні колеги, будь ласка. Дякую. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" (реєстраційний номер 2237). Доповідає голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович. Шановні колеги вашій увазі запропонований непростий законопроект, над яким ми працювали протягом останніх ста днів. Без перебільшення, один із найбільших законопроектів цього скликання. Мова йде про приведення до Конституції законів і кодексів, а саме про позбавлення депутатської недоторканності, поряд з цим, встановлення доцільних гарантій для безперешкодної депутатської діяльності. Комітет свою позицію викладав і в законопроекті 1009, я нагадаю, яка, на жаль, не була підтримана колегами в залі. Ми внесли це питання в окремий законопроект і проробили велику роботу. І дякую тут всім фракціям, які взяли участь в цій роботі. Загалом до законопроекту надійшло 101 поправка, 32 з них комітет врахував повністю, частково або редакційно, 69 поправок було відхилено. До основних положень законопроекту зверну такі. Перше. Вносити до ЄРДР дані про вчинення народним депутатом правопорушення має право Генеральний прокурор. Це новація, яку підтримали різні фракції. Друге. Проводити досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих стосовно народного депутата, мають право слідчі НАБУ та центрального апарату Державного бюро розслідувань і лише так. Третє. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, домашній арешт, обшук, застосування негласних слідчих (розшукових) дій мають бути погоджені Генеральним прокурором. Розгляд таких клопотань здійснюється слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції, у якого знаходиться орган досудового розслідування. Тобто там, де знаходиться, розташовується центральний апарат ДБР, а якщо це мова йде про корупційні злочини, суддею слідчим Вищого антикорупційного суду. Про затримання народного депутата України, повідомлення йому про підозру, обов'язково повідомляється Голова Верховної Ради. Це основні новації, які ми опрацьовували протягом цих ста днів і сьогодні готові обговорювати їх, і виносити на узгодження залом. Тому від імені комітету, від імені всіх, хто працював у робочій групі, прошу підтримати даний законопроект. Дякую вам. 1 правка, Пузійчук. Не наполягає. Славицька, 2 правка. А ви будете наполягати? Дякую.

24-а, Геращенко. А наполягати будете? Не будете, дякую. 25-а, Бондар. Немає.

Правка номер 29, народний депутат Брагар. Не наполягає. Правка номер 31, народний депутат Німченко. Прошу вас, Василь Іванович, хвилина. Прошу включити. Шановні колеги, я хочу звернути увагу на те, що в зазначеній правці появляється новий суб'єкт, це Комітет Верховної Ради. Пропонується, що вирішувати питання щодо можливості притягнення до відповідальності до відповідальності народного депутата, і на це повинен дати не згоду Комітет Верховної Ради, а дати свій висновок, дати свій висновок на предмет того, що представник народу, яким є народний депутат України, належним чином зможе чи не зможе виконувати функції представника в парламенті. Тому що питання недоторканності народного депутата це є функціонування парламенту взагалі.

Василь Іванович, ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Ставиться на голосування правка номер 31 народного депутата Німченка. Комітет пропонує цю правку відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Правка не врахована. 11 правка, Пушкаренко. Врахована частково. Дякую. Шановні колеги, дивіться ми, прагнемо до європейських там зразків і стандартів. У своїй правці, я дякую комітету, вона врахована частково, про те, що по кримінальних злочинах розслідує тільки НАБУ і центральний апарат ДБР, що стосується народних депутатів. Але, якщо ми дивимося на європейську практику і досвід, то у Польщі йде мова про те, що будь-які дії, які стосуються членів парламенту,

Ви наполягаєте на тому, щоб поставити на підтвердження, так? Секундочку. Ставиться на підтвердження 11 правка. Комітет її врахувати частково. Так? Денисе Анатолійовичу, ваша позиція по 11-й. Правка колеги була врахована частково. Не заперечую проти того, щоб її можна було, якщо в залу є бажання, підтримати повністю. Прошу підготуватися. Прошу голосувати та визначатись. 11-а – на підтвердження.

Ірина Володимирівна, ви наполягаєте на своїх правках? Дякую. 37-а, Бурміч. Не наполягає. 38-а, Бондар. 44-а, Михайлюк. 45-а, Устінова. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, я прошу поставити на підтвердження, на врахування цю правку, оскільки це ключова правка, яка стосується цього законопроекту. Нам зараз пропонується, що лише одна людина в цій країні – Генеральний прокурор – зможе відкривати кримінальні провадження щодо народних депутатів. Це створить правову колізію, оскільки правоохоронні органи не знають відразу, коли починають розслідувати кримінальне провадження, чи буде в ньому народний депутат, чи ні. Тобто всі докази, які будуть зібрані до того, як там з'явиться народний депутат, в суді не можна буде використовувати. Це дозволить розвалити всі справи по народним депутатам. Тому я дуже прошу поставити на підтвердження 45 правку на врахування, що в ЄРДР вносити відомості, відкривати кримінальні провадження може не лише Генеральний прокурор, але і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ та ДБР. Без цього це створить правову колізію, і цей закон не буде працювати. Народні депутати не будуть нести взагалі ніякої відповідальності. Дякую. ця правка увійшла до цього проекту і була підтримана комітетом в якості компромісу між різними фракціями. Я частково погоджуюсь з наведеними аргументами пані, значить, представника нашого комітету. Я вважаю, що хай зал вирішує яким чином ми маємо її підтримати, ні. Будь ласка. Ставлю на голосування правку номер 45 Устінової. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. 46-а, Мамка. Не наполягає. Пузійчук не наполягає, да, на своїх правках? Мамка, 46-а. Включіть, будь ласка, мікрофон. З приводу притягнення народних депутатів до відповідальності механізм правоохоронних органів є і існує, і буде існувати. Недоторканність, які спекуляції проходять в залі Верховної Ради, на телебаченні тільки в однієї особи – це в Президента України. Все інше стосується народних депутатів, це особлива процедура притягнення до відповідальності, ну, не більше. Моя правка говорить про ті речі, що особа може зловживати, але в неї є прізвище, ім'я, по батькові. Всі зловживання виникають тільки в процесі, в механізмі саме порушення чи внесенні відомостей до ЄРДР. Я кажу про те, що Генеральний прокурор має право і зобов'язаний реєструвати кримінальні провадження, але за заявою, щоб не було реєстрації з рапортів, з Інтернету, з повідомлень, всього іншого, і на підставі матеріалів, які можуть і вповноважені, і мають за дорученням право зібрати ті підрозділи, які є в Генеральній прокуратурі. Тут немає нічого дурного… Дякую. Час вичерпано. Вибачте. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 46 народного депутата Мамки. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-128 Рішення не прийнято. Правка номер 48, Красносільська. Не наполягає. 49-а, Стефанишина. Не наполягає. Німченко, 50-а. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:14:09 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги! Я хотів би ще раз нагадати, що народні депутати – від слова народні, представляють у Верховній Раді народ. І тому пропонується, що це не просто громадянин, а представник народу. І Генеральний прокурор протягом 24 годин зобов'язаний повідомити народного депутата, щоб той міг відчитатись перед народом, хто представив йому повноваження. По суті іде дискредитація і дискримінація представника народу. прошу підтримати цю поправку. Генеральний прокурор зобов'язаний повідомити, якщо він бере не себе участь звинувачувати представника народу. СТЕФАНЧУК Р.О. Дякую. Позиція комітету. Прописані інші гарантії, які ми з вами визначили. В першу чергу, це те, що участь народного депутата у розгляді клопотань, майже всіх, які будуть розглядатись щодо народного депутата. І, звичайно, особливий порядок повідомлення про підозру. Тому фактично КПК визначає достатньо гарантій і запропоновано комітетом варіант для того, щоб забезпечити виконання, належне виконання депутатом своїх повноважень. Дякую. Тому вона була відхилена. Окей. Шановні колеги, ставиться правка номер 50 народного депутата Німченка. Комітет її не врахував, пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Рішення не прийнято. Наступна правка 51, Бурміч. Не наполягає. 54-а, Алєксєєв.

Шановні колеги, я, як і вся наша фракція "Європейська солідарність", підтримувала і підтримує прийняття Закону і змін до Конституції щодо ліквідації депутатської недоторканності. Хотів би нагадати, що той проект, який був прийнятий, це був проект авторства Президента Порошенка, і він, слава Богу, був прийнятий, і з 1 січня депутатської недоторканності в Конституції України немає. Обов'язково нам треба, звичайно, розглянути і закон, щоб повністю ці всі питання прибрати. Але, на жаль, монобільшість сьогодні, дійсно, ми бачимо в законі повні повноваження щодо відкриття кримінальних проваджень щодо народного депутата в руках однієї людини – Генерального прокурора. Сьогодні Генеральний прокурор один, завтра буде інший, післязавтра – третій. Але ця ситуація вже не зміниться. Тому, на мою думку, це створює суттєві політичні та корупційні ризики, коли ми в одні руки даємо такі повноваження. То ж це дуже важливе питання. Ну, і друге. Ми кажемо про народних депутатів. А судді хто? Хто має розслідувати справи? ДБР та НАБУ. В ДБР у нас директор до сих пір Труба, щодо якого таке прорвало і залило лайном всю країну, що це відчувається сморід на всю державу і навіть за кордоном. І до сих пір він сидить на місці. І політичні репресії, і корупція, і наїзди, і все що хочеш там можна почути. А другий – це у нас Ситник. Новий, офіційно визнаний корупціонер в Україні. Новий, якого рішенням суду іменем України визнано, що він чинив корупційне правопорушення. Є вже відповідне рішення апеляційної інстанції. І він у нас продовжує очолювати Національне антикорупційне бюро. Ну, якщо Труба і Ситник будуть розслідувати корупцію народних депутатів, то ми, звичайно, далеко зайдемо. Будь-якій справі буде "труба", а в них буде сите життя. То ж я прошу, ще раз звертаю увагу, терміново припинити повноваження цих панів. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ні. Дякую. 63-я, Німченко. Включіть, будь ласка… 62-а? Одну хвилинку. Да, Княжицький. Дякую. Шановні колеги. поправка передбачає, що Генеральний прокурор в поданому клопотанні про вжиття запобіжного заходу має детально обґрунтовувати та підтвердити, що вжиття таких заходів відповідає Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в практиці Європейського суду з прав людини, а також, що такі заходи не мають на меті переслідування, засудження або покарання особи за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань. Я бачу, що комітет це відхилив, оскільки клопотання і так має обґрунтованим. Але, по суті, КПК вимагає лише виклад обставин із справи. Нам дуже важливо, щоб Генеральний прокурор засвідчив, що це не є політичним переслідуванням відповідно до практики Європейського суду з прав людини. Нічого радикального в цій правці ми не просимо, крім того, що покладаємо на прокурора тягар доказування, що це звичайний кримінал, а не політичні переслідування. Прошу підтримати цю правку. Дякую. Клопотання, про яке йде мова в даній статті, так, воно і так має бути обґрунтованим щодо кожного громадянина України. І тому в даному плані комітет вважає, що уточняти це фактично… І так по кожному громадянину має клопотання відповідати вимогам Європейської конвенції прав людини, позицій і практиці Європейського суду з прав людини і тому подібне. виділяти і окремо прописувати це в цьому випадку комітет вважає недоцільним. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 62 народного депутата Княжицького. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-120 Рішення не прийнято. Наступна правка 63, Німченко. Включіть, будь ласка, мікрофон Василю Івановичу. 11:21:04 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, я хотів би нагадати вам рішення Конституційного Суду і Венеційської комісії стосовно того, що питання особливості притягнення до відповідальності представника народу не є індивідуальним питанням, це питання належного функціонування парламенту, це питання неможливості політичного сыска і переслідувань за ідеологічною основою. І тому у нас і пропонується, і ми пропонуємо, і підтримайте, будь ласка, що питання повинно бути погоджено з комітетами правової політики і правоохоронної діяльності, які дадуть, що тут нема питань політичної заангажованості і все. А все інше іде по закону, от і все. Прошу підтримати. І ще одне хочу сказати, що на сьогоднішній день питання відповідальності – це не панацея, це хтось нав’язав суспільству, щоб порвати парламент…

Абсолютно, ну комітети не наділені правом погоджувати такі речі, як і Верховна Рада, згідно статті 80. Тому вона була відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку народного депутата Німченка номер 63. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати. Вибачте, Василь Іванович, немає такої процедури. Ні, вибачте. Дякую, шановний пане Голово. Ну відверто кажучи, мене дещо здивувала позиція комітету, яка полягає в тому, що начебто надання висновку Верховним Судом є дещо поза конституційним полем. Оскільки пропозиція моя, за аналогією, взята з 111 статті Конституції, яка стосується процедури імпічменту. Там чітко написано, що до повноважень Верховного Суду належить надання висновку щодо того, чи є в діях Президента України ознаки державної влади. Мова не йде про рішення слідчих суддів, мова не йде навіть про судове рішення. Мова йде про виключно квазісудове політико-правове рішення Пленуму Верховного Суду, на якому, вдумайтесь, судді шляхом голосування приймають відповідний висновок. Тобто це точно не судова процедура. І чому нам таку процедуру не застосувати зараз по відношенню до народних депутатів? Ми тоді урівняємо і Президента, і народних депутатів в єдиному підході. Більше того, я нагадаю і присутнім "слугам народу", що у вересні місяці, коли ви приймали Закон про імпічмент, ви відтворили цю норму. І виписали спеціальну процедуру під це, де саме якраз і передбачили можливість, фактично, позасудового висновку Верховним… Дякую. Позиція комітету. залучення Верховного Суду до процедури контролю за досудовим провадженням, на жаль, в такій формі, в якій є, неможливо. Неможливо. Оскільки ви самі сказали про те, що в даному плані це квазіполітичне рішення. Тому в даному випадку ми говоримо про інші гарантії. Мова йде і про залучення тільки специфічних слідчих центрального апарату ДБР і про визначенню одного суду за місцем знаходження цього органу, і про слідчих суддів Вищого антикорсуду. Іншого механізму, щоби це переписати, на жаль, немає. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Ставлю на голосування правку номер 65, Князевича. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

що саме віднесення до компетенції Генерального прокурора, який є природно політично залежним від парламенту, адже за посаду Генерального прокурора голосує парламент за призначення, а також за зняття, має певні політичні ризики. І я хочу ще раз наголосити на тому, що процедура, саме коли Верховний Суд робить висновки щодо можливих ризиків політичного переслідування, не є судовою процедурою. Така сама процедура закладена в Закон про імпічмент і така сама процедура існує, те, про що зараз казав мій колега Руслан Князевич. І в Конституції така процедура також існує, коли Верховний Суд надає висновки щодо можливих політичних ризиків. Більш того, хочу наголосити на тому, що така процедура є в багатьох європейських країнах, таких як Іспанія, Румунія, Кіпр, у Нідерландах, а також у багатьох європейських країнах. Тому я прошу проголосувати і підтримати цю правку, і зробити, знівелювати політичний… ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Шановні колеги, правка номер 66 народного депутата Алєксєєва, комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-132 Рішення не прийнято. Правка номер 68, Кожем'якін. 67, Княжицький. Шановний пане Денисе, ми з вами обговорювали різні варіанти, окрім Вищого Суду, говорили про Антикорупційний суд, ми ж бачимо, що країна не просто скочується в авторитаризм, а фактично через зміни до адмінтерустрою відкриває шлях до повної федералізації. І кожен, хто буде тут проти, буде притягнутий до відповідальності, щоб цього це не було, оскільки наші суди не є реформованими, я вважаю, що по всіх справах щодо депутатів наявність політичного елементу має перевіряти Вищий антикорупційний суд. Адже політичні переслідування можуть маскувати під неполітичні статті. Очевидно, що ні слідчий суддя Апеляційного суду, а тим паче суддя першої інстанції, як пропонує комітет до другого читання, не є достатнім бар'єром, щоб уникнути політичних переслідувань. Поправка передбачає, що рішення щодо застосування запобіжних заходів, щодо депутатів має розглядатися суддею Вищого антикорупційного суду, і наполягаємо на цій правці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Правка номер 67 народного депутата Княжицького, комітетом вона не врахована. Позиція комітету, вибачте, ще. Ми з вами, дійсно, говорили, що це єдина модель, яка може бути і враховувати, власне, в існуючій правовій системі певні запобіжники, які є підвищеними. Але ми консультувались і з Вищим антикорупційним судом, і з нашими колегами, що така модель не була підтримана, оскільки невластиві функції, розслідувати, наприклад, питання вбивства Вищим антикорупційним судом. Я особисто, і ми з вами говорили, допускаю таку модель і, власне, готовий її підтримати. Але, власне, ми обговорювали, що така модель, яка була запропонована комітетом в итоге, була компромісною і може бути підтримана залом. Дякую вам. За-107 Рішення не прийнято. 68 правка, Кожем'якін. Не наполягає. 69-а, Німченко. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. я хотів би, щоб ви звернули увагу. Йдеться про те, щоб забезпечити об'єктивність розгляду любого питання, і пропонується, щоб Генеральний прокурор після висновків комітетів направив до Верховного Суду. Конституція передбачає, шановний доповідач, почитайте стосовно імпічменту Президента, там ходять з питанням на предмет наявності чи ні тяжкого злочину до Верховного Суду. Що ви тут несете такого, що немає в Конституції? Ви думайте. А вказівку дає комітету Голова Верховної Ради, і обов'язок комітету – виконувати і надавати висновок стосовно того, злочинець депутат чи є політичні переслідування. От про що йде мова. А ви вже прив'язуєте ярлик. От про що йде. Такого недопустимо в процедурах і тим більше кримінального характеру. Я просив би, шановні колеги, подумайте, підтримайте, у нас другого виходу немає… Д.А. Василь Іванович, ваша правка говорить, про те, що клопотання про здійснення слідчих дій виноситься на розгляд Верховного Суду. Це виключно процедура судова, і її розглядають слідчі судді, яких немає у Верховному Суду. Тому вона була відхилена. Немає. Ви тут змішуєте процедуру досудового розслідування, яка не може бути погоджена у Верховному Суді, і процедуру, про яку каже стаття 111 Конституції. Дякую вам. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 69 народного депутата Німченка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Правка номер 70, Німченко. Василь Іванович, а може якось об'єднаємо правки?

Я наполягаю і тому прошу включити тепер таймер. Шановні колеги, я хочу сказати, що рішення, яке було прийнято, я маю на увазі закон, з порушенням Конституції, всіх дозволених процедур стосовно статті 80, на яку посилається і на яку платформу зробили, щоб позбавити, надати можливість переслідувати народних депутатів, то я скажу, що це рішення і цей закон оспорений в суді на сьогоднішній день. І я хочу ще раз нагадати, Венеціанська комісія чітко сказала Україні, що такого аналогу практики немає, що це не народний депутат громадянин, це народний депутат, представник, йдеться про захист функціонування депутатського корпусу, парламенту в цілому, і виходити з того, що через індивідум порвати і вирішити питання репресій стосовно ідеології, це Дякую, Василь Іванович. Позиція комітету. 11:33:42 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Ну, фактично, мова іде про те, що ми прокоментували в попередньому виступі, про участь Верховного Суду, де немає слідчих суддів в цій процедурі. Добре. Я ставлю на голосування правку номер 70 народного депутата Нічменка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Правка 71, Батенко. Ви не будете на своїх правках наполягати? Геращенко теж не наполягає, да? 77-а, Пушкаренко. Княжицький. Дякую. Це насправді важлива правка, оскільки, враховуючи, що народний депутат є політичним діячем і має право висловлювати політичну позицію і погляди, важливо, щоб його за це не переслідували. Враховуючи виключні повноваження Генерального прокурора вирішувати питання щодо внесення відомостей до реєстру чи погодження клопотань, ми пропонуємо детально встановити обставини, які має з'ясувати суд при рішенні щодо застосування запобіжного заходу. Якщо стороною не буде спростовано найменші ознаки того, що заявлені в клопотанні заходи мають на меті, наприклад, політичне переслідування особи чи переслідування за іншою ознакою, суд має відмовити в задоволенні клопотання. втілений стандарт, за яким діє Європейський суд з прав людини, і чи має місце використання кримінального переслідування з метою політичних розборок. Прошу підтримати цю правку. Комітет вважає, що прокурор і суд можуть ігнорувати доводи захисту щодо політичного характеру кримінальної справи проти депутата, це абсолютно ганебна і неправильна позиція, яка потім вдарить по вас же. Дуже прошу, колеги, підтримати цю правку. Дякую.

засудження або покарання особи за ознаками її раси, кольору шкіри політичних, релігійних чи інших переконань". Фактично, це є вимоги, які передбачені в усіх міжнародних конвенціях, до яких долучилася Україна, і будь-яке клопотання, і будь-який суд перевіряє на ці ознаки будь-яке клопотання щодо громадянина. Тому ми вважали це недоцільним ще раз підкреслювати. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування пропозицію, правку номер 76 народного депутата Княжицького. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-115 Рішення не прийнято. Правка номер 77, Пушкаренко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Шановні колеги, в цій правці я також повертаюся до європейської практики наших сусідів поляків, де йде мова про те, що ті дії, які відбуваються і стосуються членів парламенту, Якщо в польській моделі йде мова про погодження, то у нас всього-на-всього про інформування. Тобто ми залишаємося на принципах того, що ми відмінили недоторканність і це була наша обіцянка, і ми це виконали. тим не менше парламент як інститут має бути захищений, тому що правильно зазначали наші колеги, що якби свого часу не був захищений парламент, то ніхто би тут в кінці лютого 14-го року не зібрався. На це і був розрахований сценарій. Тому я вважаю і наполягаю, і прошу підтримати зал, що Голова Верховної Ради повинен інформуватися, інформуватися, а не погоджувати. Ми не суперечимо КПК, не залазимо в Конституцію щодо дій, які будуть відбуватися щодо народних депутатів. Я наполягаю. Дякую. Колега, ви в цій правці, читаємо, розширюєте, що відомості до ЄРДРу вносяться не тільки Генеральним прокурором, як ми погодили раніше, але і заступником Генерального прокурора - керівником САП, а про вчинення кримінального правопорушення Головою Верховної Ради також Генеральним прокурором, та заступником Генерального прокурора – керівником САП. Ми попередньо погодили залом, що ми звужуємо внесення до ЄРДР лише Генеральним прокурором. Ви ж своєю правкою розширюєте цей перелік. Тому, будь ласка, на розсуд залу, але таким рішенням ми не тільки запроваджуємо інформування, але й розширюємо перелік осіб. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Правка номер 78, Німченко. Ви не можете наполягати, вибачте. Німченку включіть, будь ласка, мікрофон. 11:39:00 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, я хотів би вас проінформувати. Я впевнений, що ви це знаєте. Що не одна гілка влади, яка є у нас на сьогодні, а, може, сучок влади, на жаль, так немає того беспрєдєла, який є стосовно народного депутата. Ви подивіться стосовно суддів. Висновки на предмет, чи є підстави притягнення до відповідальності судді Конституційного Суду, вирішує на Великій палаті Конституційний Суд, каже, з цього приводу надає висновок. Стосовно судді загального суду дає

помазані, народні депутати, ми що, не рівна гілка влади, як передбачено Конституцією? Чому у нас нема такого…

ухвали першої інстанції до Великої палати Верховного Суду, де не передбачена ця процедура. Верховний Суд в кримінальних провадженнях виконує лише касаційної інстанції. В даному випадку ви говорите фактично про судову реформу в окремо взятому випадку. Тому ми залишили судову систему в такому вигляді, яка вона є на сьогодні. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 78 народного депутата Німченка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-90 Правка не врахована. Шановні колеги, повертаємось до правки 77. Наполягає Пушкаренко на голосуванні. (Шум у залі) Ми не голосували її. Ні, ми не проголосували за його правку. Ми не повертаємось до її розгляду. Голосування не відбулось за 77-у. Ми її не голосували, і ви це знаєте, Артуре Володимировичу. Правка номер 77 народного депутата Пушкаренка, вона не врахована…

Правка номер 79, Пушкаренко. правка 77 Пушкаренка не голосувалася. Я на ній наполягав, але на голосування вона не поставлена. Тому я прошу, як і в попередньому своєму виступі, поставити її на підтвердження. Дякую. Шановні колеги! 77-а? Ставлю на голосування 77-у. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати. За-136 Правка не врахована. Наступна правка 85, Цимбалюк. 81 правка. Врахована. Осадчук Андрій Петрович.

повністю переписав нову статтю 482 пункт 2, повністю визначивши процедуру порядку притягнення до відповідальності народного депутата. Там є два надзвичайно ризикованих абзаци, про які вже доповідали з трибуни мої колеги Юрчишин і Устінова. Тому ми просимо поставити цю правку на підтвердження за виключенням другого і третього абзаців. Я їх зачитаю для стенограми, щоб було зрозуміло, про що йде мова. А саме: "Абзац 3. Такі клопотання розглядаються за обов'язковою участю народного депутата України. Слідчий суддя зобов'язаний завчасно повідомити народного депутата України про розгляд запланованого клопотання, окрім застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку". І наступний абзац. "Якщо народний депутат України без поважної причини не прибув на судове засідання або не повідомив про причини своєї відсутності, таке клопотання може розглядатися без участі народного депутата України". Ці абзаци дають можливість підвісити будь-яку справу назавжди. Ми просимо поставити на підтвердження за виключенням цих двох абзаців. Дякую. Почекайте. Шановні колеги, по-перше, правку можна поставити або на підтвердження, вона була врахована. Якщо я не помиляюсь, не можна поставити на часткове підтвердження, тому що з голосу зрозуміти, які абзаци ми враховуємо, які не враховуємо, буде достатньо важко. Це така собі практика. Ви можете наполягати на тому, щоб відхилити правку взагалі. Наполягаєте, щоб відхилити, да? Шановні колеги, позиція комітету, а після цього переходимо до голосування. На підтвердження! Ми поставимо на підтвердження!

На підтвердження. На підтвердження, каже. Прошу підготуватись до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування, а поки що позиція комітету. всю правку провалювати в жодному разі не можна, мова йде про 81 правку. Ми говорили лише про останні два абзаци, про які йде мова, про обов'язкову присутність народного депутата при розгляді певних питань в суді. При розгляді клопотань, крім обшуку та негласних слідчих дій. Ми говорили, що можна було би її врахувати не повністю, а частково лише в цій частині. Шановні колеги, правка 81 була врахована комітетом. Зараз, я так розумію, позиція комітету не змінилась, комітет наполягає на тому, щоб ця правка залишилась, тому що вона є важливою для… Я зараз цитую голову комітету. Вона є важливою для цього законопроекту. Тому ставлю на голосування правку номер 81 народного депутата Павлюка. (Шум у залі) Чому? На підтвердження. Ви не вимагали на підтвердження? Ну це правда. Шановні колеги, переходимо далі, ну дійсно так. Була позиція частково врахувати – так неможливо. Не піднімали на підтвердження, це правда, Андрій Петрович. Давайте далі тоді. Ви не піднімали так питання. Добре, давайте проголосуємо на підтвердження, не будемо… Ставлю на голосування правку номер 81 народного депутата Павлюка. Комітетом врахована, комітет наполягає на цій правці. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-327 Рішення прийнято. По фракціям, покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 216, "Опозиційна платформа – За життя" – 29, "Європейська солідарність" – 18, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 117, "Голос" – 0, "Довіра" – 16, позафракційні – 14. Правка номер 85, Цимбалюк. Не наполягає. Німченко, 86. Включіть, будь ласка, мікрофон. Ми вже пройшли я хотів би, щоб була задоволена наша пропозиція стосовно того, що особливий порядок притягнення притягнення народного депутата до відповідальності, є статутними його повноваження, які передбачають і безперешкодного і ефективного здійснення ним своїх повноважень. І не може бути будь-якого втручання, коли він виконує представницькі функції від народу.

притягувати чи переслідувати і в тому числі з політичних мотивів народних депутатів України. Ми вже з вами є свідками політичного сыска, який на сьогоднішній день з обшуками і прослуховуваннями.

Ні-ні. Я маю на увазі, комітет підтримав поправку 88. Тому вони є взаємовиключними. Якщо ми переглянемо підхід по 88 поправці, тоді ми можемо голосувати і розглядати поправки, які стосуються цієї статті, тому що вони є взаємовиключними.

Шановні колеги, зараз ми перейшли до обговорення надзвичайно важливої частини цього закону, а саме те, що стосується індемнітету. Дуже багато було виступів з цього приводу, але, думаю, є консолідована позиція залу про те, що депутат Верховної Ради не повинен нести відповідальності за свої висловлювання політичні, в тому числі за межами Верховної Ради. Я вам нагадаю, коли Президент України в цьому залі агітував нас всіх за підтримку голосування відповідного абзацу в Конституції про недоторканність, який ми вилучили, він дослівно сказав: "Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування чи будь-які політичні і публічні виступи". Я стверджую, що на даний момент правки, які є в цьому законі, вони не відповідають обіцянці Президента. Тому ми вимагаємо, щоб 88 поправку від ОПЗЖ скасували, бо вона фактично повертає депутатську недоторканність, і ми готові підтримати 87 правку від "Слуга народу", і 90 правку від… В даному випадку ця поправка також є взаємовиключною з 88 поправкою, яка стосується також 27 статті. І тут ми маємо визначити вже з консолідації позиції залу, за яку з позицій буде підтримана – чи така, яка була підтримана комітетом, 88 поправка, чи поправка 84. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 84 правка врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Не наполягає, все. Дякую. Правка номер 90, Устінова. Знову не наполягаєте. 88-а – на підтвердження. Включіть, будь ласка, мікрофон Устіновій. Шановні колеги, 88 правка, яку подав депутат Мамка від ОПЗЖ, говорить про те, що це, фактично, повернення депутатської недоторканності. Якщо ви чітко прочитаєте цю правку, то там написано, що депутати не несуть юридичної відповідальності, поки вони при виконанні депутатських повноважень. Вибачте, це 5 років ви отримаєте депутатські повноваження, коли ви складаєте присягу, і потім в останній день роботи Верховної Ради вони у вас зупиняють. Тому, якщо ви зараз підтримаєте цю правку і натиснете зелену кнопку, це забетонує депутатську недоторканність, цю правку не можна підтримувати. Прошу поставити на підтвердження. В даному випадку тлумачення правки відбувається таким чином. Ми її читаємо, давайте ще раз прочитаємо разом. "Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання – де? – у Верховній Раді України та її органах, а також – за висловлювання – при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу та наклеп". Остання фраза відноситься до питання висловлювання. Шановні колеги, правка номер 88 народного депутата Мамки, вона була врахована комітетом, комітет зараз підтверджує важливість її для цього законопроекту. Прошу підготуватись до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування правку номер 88 народного депутата Мамки. Вона врахована комітетом, прошу підтримати та проголосувати.

Правка залишається врахованою. 90 правка, Устінова. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:55:04 УСТІНОВА О.Ю. Прошу включити цю правку, тому що це та правка, яка якраз забезпечує індемнітет, а не додатково створює депутатську недоторканність, яку ми всі начебто хочемо зняти. Проголосувавши 88 правку, ви забетонували цю недоторканність, тому не брешіть своїм виборцям, що ви хочете її зняти. А 90 правка, яку я прошу врахувати, це якраз про висловлювання

суперечить правці 90, тобто, якщо підтримана правка 88, то 90 правка має бути відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 90 народного депутата Устінової. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка номер 91, Князевич. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, шановний пане Голово. Шановний пане голово комітету, відверто кажучи, я дещо здивований, чому комітет вирішив, що ця правка суперечить Конституції. Я взагалі би рекомендував комітету бути дуже обережними з такими визначеннями, тому що ця правка якраз чітко і відповідно до Конституції, Закону про статус виписує всі види депутатської діяльності. Якщо вас здивувала фраза "на зборах, мітингах, походах і демонстраціях", то це пряма цитата з Конституції. Я зумисно її переписав слово в слово з Конституції. Сказати, що норма Конституції суперечить Конституції, це таке досить тлумачення довільне. Я би дуже був би обережний в таких речах. Тому прошу підтримати цю правку, вона якраз знімає всі дискусії в цьому залі з приводу видів депутатської діяльності. Тоді ні в кого не буде жодних питань, про що саме йдеться у 88 правці. Дякую. Правка номер 91 народного депутата Князевича. Комітет її не врахував. Ставити на голосування, да? Ставлю її на голосування, прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. залишилось 3 хвилини до перерви. Я пропоную продовжити засідання, а після цього вже провести перерву, щоб ми не розривали це питання. Переходимо далі. Хто буде наполягати на своїх правках? Ніхто не наполягає? Шановні колеги, тоді пропоную перейти до голосування за закон у цілому. Прошу підготуватись до голосування.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 Готові голосувати? Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-291 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 223, "Опозиційна платформа - За життя" – 22, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє"

Шановні колеги, є декілька оголошень про створення міжфракційних депутатських об'єднань. Відповідно до статті 60 зі значком 1 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Один пояс – один шлях". Головами цього об'єднання обрано народних депутатів України Чорного Віктора Івановича та Колтуновича Олександра Сергійовича. Також є ще одна інформація, що відповідно до цієї ж статті 60 зі значком 1 Регламенту створено міжфракційне депутатське об'єднання "Енергетична незалежність та безпека України". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Бондаря Михайла Леонтійовича. І да, останнє. І також створено міжфракційне депутатське об'єднання "Розвиток України". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Буніна Сергія Валерійовича та Цибу Тетяну Вікторівну. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про кошторис Верховної Ради України на 2019 рік (реєстраційний номер 2614). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Підготуйтесь до голосування. А я дивлюсь, що деякі народні депутати пішли вже працювати до уряду, да? Майже. Тоді пишіть заяву на складання повноважень. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи необхідне обговорення цього питання? Ні. Тоді виступає голова комітету. Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, згідно зі статтею 85 Конституції затвердження кошторису Верховної Ради України це є одним із повноважень парламенту. Як нам відомо, Верховна Рада восьмого скликання на поточний бюджетний рік не затверджувала кошторису. Але згідно з законами про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради, Регламентом передбачено вимоги щодо визначення і затвердження кошторисом обсягу окремих видатків на забезпечення як діяльності парламенту в цілому, так і народних депутатів. Враховуючи це, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув розроблені та подані Апаратом Верховної Ради проект кошторису Верховної Ради на 2019 рік і норм витрат на одного народного депутата на поточний рік, показники яких ґрунтуються на положеннях Закону "Про Державний бюджет України на 2019 рік". І комітет прийняв рішення подати на розгляд парламенту проект кошторису Верховної Ради України на 2019 норм витрат на одного народного депутата України на 2019, які додані до листа Апарату Верховної Ради від 16 грудня, і внести народними депутатами членами регламентного комітету на розгляд Верховної Ради проект Постанови про кошторис парламенту на 2019 рік, та рекомендувати парламенту прийняти рішення щодо цього проекту відповідно до положень статей 114 і 138 Регламенту Верховної Ради України. Дякую. Шановні колеги, можемо переходити до голосування? Голосуємо. Прошу підготуватись до голосування.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-324 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду законопроект реєстраційний номер 2261. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді. Доповідає заступник голови Комітету з питань правової політики Костін Андрій Євгенович. Шановний Голово, шановна президія, шановні колеги! Коротко нагадаю вам суть цього законопроекту. Стаття 131 зі значком 2 Конституції закріплює за адвокатурою представництво інших фізичних та юридичних осіб в судах. З урахуванням "Перехідних положень" Конституції з 1 січня наступного року право органів державної влади та органів місцевого самоврядування наймати адвокатів перетворюється в обов’язок. Натомість в процесуальних кодексах України, Господарському процесуальному, Кодексі адміністративного судочинства та Цивільному процесуальному кодексі, за юридичними особами, в тому числі органами державної влади та місцевого самоврядування, закріплено право на самопредставництво. Однак це право авторами попередньої судової реформи штучно звужено таким чином, що участь у справі юридична особа бере тільки через свого керівника або члена виконавчого органу. Таким чином з 1 січня 2020 року у юридичних осіб публічного права, які мають справи в судах буде тільки два варіанти: або залучати стороннього представники, тобто адвоката, або брати участь в судах особисто керівнику. Але, по-перше, залучення адвоката потребує додаткових видатків, а для органів державної влади та місцевого самоврядування це бюджетні видатки, які в рази перевищують витрати на власних юристів. А по-друге, далеко не завжди адвокат зможе більш кваліфіковано представляти інтереси клієнта в порівнянні з юристом державного органу, який знає нюанси певної сфери діяльності. Другий варіант теж не видається оптимальним та й не відповідає меті правосуддя – покращити його якість. Оскільки далеко не завжди керівник є за фахом юристом і зможе кваліфіковано представляти інтереси в суді. Крім того, держава, територіальна громада чи юридична особа часто бере участь одночасно в десятках, а то і сотнях справ, що не дозволить керівникам як фахово підготуватися до них, так і унеможливить їх повноцінну діяльність як керівників. І, нарешті, доволі часто судові засідання щодо різних справ можуть відбуватися одночасно, причому в різних регіонах. Таким чином керівник просто фізично не зможе взяти в них участь і право на самопредставництво, гарантоване процесуальним законом, взагалі не може бути реалізовано. Під час обговорення комітетом до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить 25 поправок і пропозиції, за результатами розгляду яких пропонується 9 поправок врахувати, в тому числі частково, 16 поправок відхилити. Ми також прийняли рішення щодо уточнення назви законопроекту, який буде мати назву: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливості самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення". Головне юридичне управління надало зауваження до законопроекту, серед яких вважаємо за необхідне в порядку техніко-юридичного доопрацювання викласти розділ II законопроекту в такій редакції: "Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування". Загальний висновок Головного юридичного управління: проект може бути прийнятий в другому читанні з врахуванням висловлених зауважень. Тому просимо, колеги, підтримати цей законопроект, в якому нема ні політики, ні якихось чиїхось професійних інтересів. Ми збережемо кошти громад, бюджетні кошти… Дякую. Шановні колеги, притримуйтесь регламенту. Правка номер 2, Петьовка. Не наполягає. Будь ласка, не розходьтесь, тут дуже небагато правок. Я сподіваюсь, не всі будуть наполягати на своїх правках. Макаров, 6 правка. Наполягає.

МАКАРОВ О.А. Шановні колеги, згідно статті 131 з позначкою 2 Конституції виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді. Ця норма починає діяти з 1 січня 2020 року, тобто через три тижні. Замість того, щоб готуватися до виконання норми Конституції, ми зараз намагаємося обійти Конституцію, називаючи представництво самопредставництвом. Я хочу зазначити, що, відповідно до чинних норм процесуальних кодексів, сторона – третя особа – може брати участь в судовому процесі особисто, це є самопредставництво, або через свого представника. Таким чином самостійна участь особи від власного імені в судовому процесі є самопредставництвом, а представництво особи за довіреністю є представництвом. Юридичні особи здійснюють самопредставництво через свої органи. Співробітник юридичної особи або трудовий колектив не є органом юридичної особи. Пред'являючи свої повноваження в суді, працівник повинен пред'явити довіреність. Пред'явлення довіреності в суді є представництвом, не самопредставництвом. Моя правка полягає в тому, що для тих невеликих підприємств ОТГ, маленьких органів місцевого самоврядування достатньо внести в реєстр особу до державного реєстру, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи. Всі інші мають виконувати Конституцію, проводити тендери чи в інший спосіб наймати адвокатів для надання професійної правничої допомоги, як це вказано у статті 131 Конституції з позначкою два. Прошу підтримати мої правки три і прошу кожну поставити на голосування. Дякую. Я тоді пропоную, я зараз поставлю 6-у, а далі як будемо рухатися, я поставлю інші правки. Правка номер 6, Макаров. Комітет її відхилив, автор наполягає на голосуванні. Ставлю на голосування, прошу визначатися та голосувати.

За-107 Рішення не прийнято. Правка номер 7, Констанкевич. Не наполягаєте? Дякую. Плачкова, 9 правка. Не наполягає. Петьовка, Не наполягає. Констанкевич, 13 правка. Макаров, 15-а. На голосування. Шановні колеги, доповідав Макаров щодо своїх правок. Ставлю на голосування правку номер 15 народного депутата Макарова. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати.

За-102 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я так розумію, наполягали ще Князевич на 29 правці, після цього можемо переходити до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Надаю слово Князевичу. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, я, в принципі, під час розгляду цього законопроекту в першому читанні і на комітеті пояснював свою позицію, вона у мене не помінялась. Я стійко переконаний, що цей законопроект суперечить і 131-й зі значком 1, і пункту 11 частини шістнадцять зі значком 1 "Перехідних положень", оскільки є намагання підмінити поняття, і замість того, що передбачено Конституцією, як представництво органів влади і самоврядування, передбачити якийсь новий інститут самопредставництва. Тому, як на мене, єдиний правильний вихід в цьому випадку – врахувати мою правку. І з врахуванням цієї правки цей закон набуде чинності тільки тоді, коли набуде чинності, в разі набуття чинності змін до Конституції в частині ліквідації адвокатської монополії. цей закон буде апріорі суперечити Конституції України, яка з 1 січня почне діяти. Тому ми не можемо і не маємо морального права плодити зараз неконституційні закони або такі, які будуть сумнівні з точки зору Конституції. Обов'язково знайдеться адвокат, який звернеться до Конституційного Суду, чи група адвокатів. І я не знаю, яким буде рішення Конституційного Суду, але можу передбачити, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Комітет. Цей законопроект не суперечить Конституції і статті 131 зі значком 2. І інститут самопредставництва вже існує в процесуальних кодексах і був введений саме на відміну від представництва, яке передбачено… монополії адвокатури, за якою передбачено статтею 131-2. Тобто ми лише вдосконалюємо інститут самопредставництва і додаємо штатних юристів, які можуть представляти юридичні особи. Тобто ніякого порушення Конституції немає. Дякую.

12:57:33 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Я насамперед хочу подякувати авторам цього законопроекту і доповідачу, бо, насправді, це дуже потрібне законодавче врегулювання для діяльності органів місцевого самоврядування і усунення тих недоречностей, які були прийняті в самій судовій реформі, вірніше, і в зміні до цього законодавства. Я дякую за підтримку моїх дякую за конструктивну роботу, і "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайле Михайловичу. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Переходимо до голосування за закон у цілому.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 органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді (реєстраційний номер 2261). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-307 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шуфрич – з процедури, хвилина. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, було вчора багато звинувачень з приводу того, що зупинення роботи Верховної Ради України вчора було пов'язано не із законами, пов'язаними з ринком землі, а з тим, щоби уникнути прийняття Закону про остаточне скасування депутатської недоторканності, щодо блокування Закону про тимчасові слідчі комісії. Ми сьогодні продемонстрували 291 голосом, що ми за остаточне скасування депутатської недоторканності, внесення змін до відповідних законів. Але прошу поставити наступним питання щодо розгляду пропозицій Президента України щодо законопроекту 0979 про тимчасові слідчі комісії. Прошу мою пропозицію поставити на голосування і розглянути його наступним питанням.

Шановні колеги, тоді переходимо зараз до законопроекту 2317. Доповідає голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Шановні колеги, до вашого розгляду на повторне друге читання відповідно рішення та доручення Верховної Ради України, яка дала нам минулого четверга, ми на комітеті розглянули законопроект 2317 і виносимо його сьогодні знову в зал. Цей законопроект про вдосконалення системи електронного адміністрування акцизного податку на пальне. Цей законопроект, який дуже чекають від нас і аграрії, і металурги, і промисловці, тобто чекають від нас всі ті, хто застосовують цю систему. Я наголошую на тому, що ми повинні його прийняти якомога швидше, адже його прийняття пов'язане з позбавленням їх обов'язку сплати немотивованих штрафів. Отже, до повторного другого читання ми розглянули законопроект і розглянули 6 правок, які подані до повторного другого читання. Вам роздана таблиця до повторного другого читання, в яку імплементовані ці поправки. Це поправка 37, 66, 76, 91, 96 та 101. Ми розглянули на комітеті правки, проголосували їх. Ви бачите в таблиці рішення комітету щодо цих поправок. Я прошу Верховну Раду підтримати рішення комітету та в другому читанні, та в цілому прийняти законопроект. Дякую. Є 6 правок. Правильно я розумію? Правка номер 37 була відхилена. Правильно, комітетом? Автор не наполягає? Наполягає? Ольга Василевська-Смаглюк. Шановні колеги, я наполягаю на цій правці, тому що вона окрім того, що принесе до 5 мільярдів в державний бюджет і підтримана Міністерством фінансів, вона зменшить ціну на бензин. Тому я вважаю, що ця правка може бути підтримана і закликаю колег зробити це. Окрім цього, в нас весь газ, 75 відсотків, постачається з Російської Федерації. І я вважаю, що потрібно все-таки оновити акциз на газ, який не оновлювався протягом багатьох років і є неконкурентним. Дякую. Позиція комітету: відхилити. номер 36. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. 37, правка 37. Вибачте, так, я сказав 36, – 37 правка. Ставлю на голосування правку номер 37 народного депутата Василевської-Смаглюк. Прошу визначатись та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. Правка номер 76. Автор наполягає?

Шановні колеги, ця правка стосується відтермінування введення так званих витратомірів для національного виробника – Кременчуцького НПЗ. Тому що завод, який виробляє паливо в Україні, єдиний зараз працює. І відправляє він його залізничним транспортом або автомобільним транспортом. І навантаження, іде завантаження в автомобільні цистерни і в цистерни залізничного транспорту на вагах, якими завод обладнаний. І це світова практика – заводи обладнувати вагами. Витратоміри – це інвестиційні проекти в 150 мільйонів гривень і відтермінування постачання палива. Тому що треба буде переобладнати всю систему, трубопроводи змінити 500-міліметрові на 150-мілімітрові. І це навантаження на національного виробника, яке треба відтермінувати до 2022 року. Під час засідання комітету на ньому були присутні Міністерство фінансів та державна…

Шановні колеги, правка номер 91 була не врахована комітетом. Комітет і зараз притримується такої самої позиції. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Правка номер 91 не врахована. Правка номер 96 народного депутата Южаніної. Не наполягаєте. Правка номер 101, народний депутат теж Южаніна. Не наполягаєте. Шановні колеги, зараз правка на підтвердження і після цього переходимо до голосування за закон в цілому. Немає. Вони не були… Лише ті правки, які зараз наголосив комітет. 93 правка. Даниле Олександровичу, 93 правка, питають про неї.

Тарас Іванович Батенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Міністерство фінансів не наполягало на цій правці. Комітет теж, як би прислухався і підтримав позицію Міністерства фінансів. Тому я… зараз ця правка під номером 66 я прошу теж ще раз підтвердити і підписати на підтвердження на голосування. Правка 66? Правка 66. Шановні колеги, позиція комітету. Шановні колеги, комітет підтримав цю правку. Я дуже прошу зал підтримати цей закон в другому читанні і в цілому, і включаючи цю поправку, бо ми таким чином досягли певного консенсусу. Якщо ми зараз з вами почнемо руйнувати структуру цього законопроекту, ми з вами не приймемо його, і тисячі українських підприємців будуть вимушені сплачувати немотивовані, необґрунтовані штрафи. Тому я прошу підтримати цю поправку і законопроект в цілому. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 66. Народний депутат Батенко наполягає на підтвердженні її. Комітет вважає, що вона вкрай необхідна для балансування закону. Тому прошу підтримати та проголосувати.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

За-316 Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнято в цілому. Шановні колеги, згідно зі статтею 147 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про отримання Верховною Радою України висновків Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам статті 157 та 158 Конституції України законопроекту (реєстраційний номер 1014) про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посади Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) та законопроект (реєстраційний номер 1017) про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи). Відповідно до частини дев'ятої статті 147 Регламенту зазначені висновки Конституційного Суду вам було сьогодні роздано. Прошу Комітет з питань правової політики розглянути висновки Конституційного Суду на своєму засіданні. Шановні колеги, сьогодні, в нас зараз стоїть Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. два закони про внесення змін до деяких законів України про забезпечення конституційних принципів у сфері енергетики та комунальних послуг. Після цього у нас зміни до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481, це пов’язано з так званими "євробляхами". Далі у нас стоять ратифікації. І після цього у нас стоїть проект Закону про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Ні-ні, вибачте. Закон України "Про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". Нестор Іванович Шуфрич наполягає на тому, щоб змінити порядок розгляду питання. Я думаю, що у нас сьогодні багато важливих питань, і ми обов’язково завтра або післязавтра дійдемо до цього питання. Однак, я ставлю пропозицію народного депутата на голосування щодо того, щоб саме зараз розглянути, відклавши Закон "Про вищу освіту", розглянути питання тимчасових слідчих комісій. Прошу визначатись та голосувати. За-92 На жаль, рішення не прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до, на мій погляд, важливого закону. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (реєстраційний номер 2299). Доповідає голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак Сергій Віталійович. Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я представляю в другому читанні законопроект 2299, в якому ми поставили перед собою амбітні цілі законодавчо врегулювати ті проблеми, які не вирішувались в вищій освіті роками, які є гальмом у забезпеченні її якості, які містять корупційні ризики, що є предметом гострої критики у суспільстві і які не дають змоги рухатись вперед. Проект закону є новаторським за змістом, передбачає рішучі кроки у реформуванні вищої освіти, без яких її важко вивести із стану стагнації. При підготовці законопроекту до другого читання поступило 310 правок від понад 60 народних депутатів України, 104 з яких враховані. У проекті, підготовленому до другого читання, враховано зауваження Головного науково-експертного управління, Спілки ректорів вищих навчальних закладів, Міністерства освіти і науки і багатьох народних депутатів України. Впевнений, що прийняття цього законопроекту створить умови для зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності за результат. Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на своєму засіданні відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув підготовлений до другого читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (реєстраційний номер 2299) і рекомендує Верховній Раді України прийняти його в другому читанні та в цілому. Усіх, хто щиро вболіває за розвиток вищої освіти в Україні, прошу підтримати законопроект в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до розгляду правок. Правка номер 1, Кириленко Іван Григорович. Не наполягає?

автори цієї поправки пан Піпа… пані Піпа, вибачте, і пані Совсун, це дуже правильна поправка. А я хочу звернути увагу Голови Верховної Ради України, щоб він не маніпулював, коли депутати ставлять те чи інше питання на голосування. Під час попереднього голосування наш колега говорив про дуже важливий так само, не менш важливий ніж Закон "Про освіту", Закон про тимчасові слідчі комісії, це закон, який визначає право опозиції, подавати теж поправки, створювати ТСК і таке інше. І не треба у ваших підводках маніпулювати думкою зали відносно того, як буде голосуватися той чи інший законопроект. А пані Піпа і пані Совсун з їх поправкою 2-ю ми підтримуємо, не наполягаємо на голосуванні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте? Тоді, вибачте, ви порушуєте Регламент. По-перше, ви зараз мені забороняєте висловлювати свою позицію. Друге. Ви ставите цю правку на підтвердження. Ви так підняли питання? Тоді ставимо на голосування,

Комітет підтримує правку номер 2. Однак, якщо наші колеги будуть так використовувати час, то, мені здається, що це буде, м'яко кажучи, некоректно. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 2 народних депутатів

За-308 Правка врахована. Вибачте, 308. Правка врахована. Правка номер 4, Овчинникова. Не наполягає. Кириленко Іван Григорович. А ви будете на своїх правках наполягати? Дякую вам. 7 правка, Лабазюк. Не буде наполягати на правках? Піпа, правка 10. Включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня українці! Я хочу висловитися в загальному за закон і буду наполягати на правці 171-й і 242-й. Також, якщо буде озвучена 227-а і 236-а. У мене моя ключова річ, що цей законопроект, насправді, українці довго чекали, він максимально намагається провести реалії в вищу освіту до реалій, до того, яку би ми хотіли вищу освіту мати, і щоб мати можливість наші університети мати в рейтингу не нижче 800 місця, а значно ближче. Тому дякую всім, хто конструктивні правки вносив до цього закону, і дуже сподіваюсь, що ми разом зможемо його реалізувати. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте? Дякую. А на своїх правках будете в подальшому наполягати? Включіть, будь ласка, мікрофон.

Бакумов. Наполягаєте? Правка номер 15, Бакумов. такий термін, як "професія, до якої запроваджене додаткове регулювання". Не зовсім вдале викладення термінології, тому що вживається професія – це професійна діяльність, є тавтологія. Тобто тут філологи мали б попрацювати з приводу цього термінологічного визначення. І не встановлюються критерії цього додаткового регулювання. Таким чином ми створюємо центральний орган виконавчої влади механізм і інструмент, за допомогою якого може бути врегульований ринок освітніх послуг від тих чи інших обставин. Тому прошу врахувати цю правку і відповідно проголосувати "за". Дякую. Колеги, в даному випадку чому запроваджені так звані регульовані професії, тому що високий рівень соціальної відповідальності окремих професійних груп потребує насправді підвищених вимог до якості підготовки відповідних фахівців. Тому правка комітетом не підтримується. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 15 народного депутата Бакумова. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-79 Правка не врахована. 17-а, Овчинникова. Не наполягаєте на правках. 28-а, Шпенов. Не наполягає. 29-а, Стефанчук.

Дубнов, 47-а. Фролов на своїх праках не наполягає. Колюх не наполягає на своїх правках.

Група "За майбутнє" подавала низку правок, які були розглянуті на Комітеті з питань науки і освіти. Ми досягнули компромісних рішень, тому ми будемо підтримувати даний законопроект, і ми вважаємо, що, дійсно, вища освіта має бути в суспільстві пріоритетною. Вона має належно бути профінансована і підтримана на законодавчому рівні і на рівні фінансування. Дякую. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, крім Піпи хто буде наполягати на своїх правках? На 123-й. 123 правка, Іван Григорович Кириленко. Шановні колеги, 123 правка, це стосується філіалів ряду вищих навчальних закладів в Україні, які розміщуються в містах-мільйонниках. І юридичне управління, і ми на фракції, наша експертна рада, ми вважаємо, що все-таки це дискримінаційна норма, яка звужує можливості, яка не дає можливості розвиватися вузам із авторитетним іменем. така норма, ну, просто суперечить діючому законодавству і суперечить свободі вибору, і автономії вузів. Тому ми наполягаємо на те, щоб ця правка була проголосована і підтримана – зберегти автономію вузів, зберегти можливість відкривати філіали в містах мільйонниках.

Немає таких філіалів в п'яти містах, де є по 20 щонайменше базових університетів в цих містах, в яких би ця місія виконувалася. Тому 32 філіали, які знаходяться в цих містах, це банально комерційні... переслідують банально комерційні цілі і, вибачте, продають дипломи. Тому комітетом ця правка відхилена. Ставлю на голосування правку номер 123, комітетом вона не врахована. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка номер 128, Бакумов. Шановні колеги, я повністю підтримую тільки що слова Івана Григоровича Кириленка, що ця позиція носить дискримінаційний характер закону. Ми не повинні передбачати чіткий перелік міст, в яких заборонено відповідні філії, а тому ми повинні врахувати або 123 правку, або 128-у мою, в якій передбачити хоча б право Кабінету Міністрів передбачати створення таких філій у виняткових випадках. Якщо йдуть міста-мільйонники, а чому тут нема тоді Донецька, чому тут нема Сімферополя, це ж Україна? Чому ми їх тут не передбачили в цьому переліку? А тому, я кажу, що це дискримінаційні норми і необхідно врахувати правку 128. Дякую за увагу. Правка 128 взагалі передбачає корупційну норму, що Кабінет Міністрів має право встановлювати особливий порядок функціонування. Тому ця правка комітетом не підтримується. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 128 народного депутата Бакумова. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати.

Так, я ставлю цю правку на голосування, тому що вважаю, що мотиваційний лист, який був запропонований декількома університетами як можливість регулювати бал для вступу, є загалом негативним явищем. І хоча сьогодні він може дати бал від нуля до одиниці і бути опублікований раніше ніж почалася сесія ЗНО, але якщо воно є в тілі закону і хтось захоче його колись змінити, це може мати великі ризики і, власне, корупційні ризики, коли в університет будуть вступати не ті, хто добре може вчитися, а ті, кому хтось гарно написав мотиваційний лист.

Ми надаємо право в умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів відповідно в галузях знань воєнні науки. А хто знає, що таке воєнні науки? Не всі військовослужбовці, які проходять службу, відповідно мають кваліфікацію в галузі воєнних наук. Наприклад, пілот винищувача не є галуззю воєнних наук. Особа, яка здійснює оперативно-розшукову діяльність, військовий у Державній прикордонній службі не є галуззю воєнних наук. А тому, ну, ми в цій нормі закладаємо дискримінацію і робимо пільговий порядок для певних двох вищих навчальних закладів, а всі інші ставимо у нерівні умови. Будь ласка, врахуйте правку і відкрийте хоча б для всіх військовослужбовців не тільки воєнну і нацбезпеку… і нацбезпеку, і зокрема правоохоронну діяльність, які виконує Національна гвардія, Державна прикордонна служба та інші військові формування. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку народного депутата Бакумова, 165 номер. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-157 Рішення не прийнято. Правка номер 178, Вельможний. Шановні колеги, пропозиція 178 містить чітке та практичне визначення особливостей щодо періодів проживання на тимчасово окупованих територіях. Редакція, що прийнята в першому читанні, не охоплює в повній мірі осіб, які мають право скористатись перевагами цього законопроекту. Колеги, прошу ще раз ознайомитись з пропозицією 178 і підтримати її прийняття. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 178 народного депутата Шахова, Вельможного, Сухова. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка номер 209, Лабазюк.

Моєю правкою пропонується уточнити частину дев'яту статті 44 та закріпити, що у разі складання ЗНО при вступі до закладів фахової передвищої освіти, особа подає такі результати без обов'язку складання повторного ЗНО, що унеможливить зловживання та можливі схеми щодо примушення складання ЗНО повторно. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 209 народного депутата Лобазюка. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка номер 210 народного депутата Грищука. Р.П. Шановний спікер, шановні народні депутати, я не буду наполягати на своїх правках, проте, якщо можна хвилину скажу. У нас було питання, яке турбувало частину депутатів і фракції "Слуга народу", це мова навчання іноземних студентів. Проте на комітеті ми дійшли консенсусу і 230 правкою вирішили прибрати взагалі цю норму. Тому зараз мова навчання студентів регулюється виключно Законом "Про освіту" і Законом про забезпечення функціонування української мови як державної. У всьому іншому я закликаю шановних народних депутатів підтримати Закон 2299, тому що це перший крок до системного реформування вищої освіти України. Ми комітетом плануємо зробити вищу освіту в Україні якісною і конкурентоспроможною. Тому закликаю всіх підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Наступна правка 217. Вельможний, да. Колеги, є неприпустимим, що для дітей, яким оформлено статус дитини, яка постраждала від воєнних дій, не передбачено жодних пільг з боку держави. Потрібно нарешті на законодавчому рівні з чогось починати і показати суспільству, що держава пам'ятає про цю норму і працює для громадян. Прошу підтримати ініціативу, а виділення додаткових коштів не може бути підставою замовчення цього питання чи заявлятись як аргумент проти підтримки пропозиції. Шановні колеги, прошу підтримати дітей, які постраждали від бойових дій. Прошу підтримати цю поправку та проголосувати. Дякую. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". БАБАК С.В. Державна цільова підтримка розрахована на визначення категорій пільговиків. Розширення пільгових категорій має бути погоджено з іншими законами. Тому комітет цю правку відхилив. Ставлю на голосування правку номер 217, вона відхилена комітетом, правка народного депутата Вельможного. Ставлю на голосування, прошу визначатись та голосувати. 13:35:40 За-101 Рішення не прийнято. Правка номер 242.

227? Чия правка? Бобровська, 227. Дякую. В мене питання до пана Сергія голови комітету. Насправді щоб ви публічно озвучили позицію по цій правці, яка підважує весь закон. Нагадаю всім, вона стосується мови викладання для іноземних студентів. Щоб ми не розколювали зал і щоб вона не підважила зокрема Закон про мову і про освіту. Дякую. БАБАК С.В. Так, правка номер 230 – це компромісна правка, яка була врахована комітетом. І вона передбачає, що ми взагалі вилучаємо цю норму і вона залишається чинною в чинному Законі "Про вищу освіту" і мова викладання для іноземців регулюється законами про освіту і законами про мову.

М.Л. Так. Я теж не наполягаю на голосуванні. Наша фракція буде підтримувати закон. Хочу подякувати членам комітету за врахування нашої позиції, як і колеги, що стосується захисту функціонування української мови як державної, оскільки це справді гарантується зараз законом. Будемо його підтримувати. Дякуємо всім. Дякуємо. Ну, у вас змінюються якось так правки. Ви про одні казали, зараз вже інші. 13:38:09 ПІПА Н.Р. 236-у можу, так? По 236-й я хочу ще раз подякувати комітету. Коли ми зняли з другого читання, доопрацювали цей закон і забрали російську мову для викладання іноземцям. Хочу подякувати всім людям

Я не чую, включіть, будь ласка, мікрофон. ПІПА Н.Р. Прошу репліку, що тепер цей закон говорить ще раз про те, що ми хочемо бути не в пострадянському світі, а в глобальному світі. І саме це напрацювання нам в цьому допомагає. Дякую за увагу. Шановні колеги, все, більше ніхто не наполягає на правках? Голосуємо. Переходимо до голосування. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, підготуйтесь до голосування. Наталія Романівна, давайте, ну ви ж подякували вже комітету. Давайте краще ви зеленою подякуєте, якщо будете так підтримувати закон. Не заперечуєте? Дякую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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

"Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 22,"Батьківщина" – 17, "За майбутнє" –14, "Голос" –18, "Довіра" –17, позафракційні – 9. Ще раз дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг (реєстраційний номер 2490-1). Доповідає голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Герус Андрій Михайлович. Шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг (реєстраційний номер 2490-1), прийнятий у першому читанні 5 грудня 2019 року. За результатами розгляду поправок та пропозицій були доопрацьовані положення законопроекту, направлені на зміцнення інституційної спроможності регулятора. Зокрема, законодавчо визначено особливості спеціального статусу регулятора, віднесено до повноважень Верховної Ради щорічний розгляд звіту стосовно діяльності регулятора, тобто ми посилюємо роль парламенту. Включено до повноважень регулятора розробку методики та визначення розмірів технологічних витрат оператора газорозподільчої системи. Поправки, які відхилені комітетом, в основному не відповідають принципам незалежності обрання членів регулятора, незалежності прийняття ним рішень та його фінансової незалежності. Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні 13 грудні 2019 року прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон України у редакції, запропонованій комітетом. Прошу перейти до поправок. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Правка номер 11, Гриб. Наполягаєте? Будь ласка, включіть мікрофон. 13:41:49 ГРИБ В.О. Шановні колеги, ця правка стосується безпосередньо кваліфікацій членів комісії. В новій редакції там іде мова про 3 роки, я все ж таки наполягаю, щоб було 5 років. Від членів комісії… регулятора залежить дуже багато. Тому дуже прошу проголосувати за цю правку. До речі, я буду наполягати, Дмитро Олександрович, на всіх своїх правках, які будуть, і їх буде велика кількість. Подивіться, будь ласка, чи ми встигнемо це зробити, чи може якимось чином перенести? Я буду наполягати на всіх правках і дуже прошу зал підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка номер 11 народного депутата Гриб. Комітет її не врахував. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Правка номер 12, Буймістер. Правка номер 13, Пасічний. Ви не будете на своїх наполягати? Правка номер 14, Кучеренко Олексій Юрійович. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:43:07 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. Олексій Кучеренко, "Батьківщина". Шановні друзі, я прошу звернути увагу на цей принциповий момент, який стане, якщо ви проголосуєте в редакції пана… профільного комітету, який стане підставою для нашого походу в Конституційний Суд. Немає ніяких повноважень у Комітету Верховної Ради з питань енергетики пропонувати уряду 3 членів майбутньої конкурсної комісії. Це саме та підстава на якій нинішня комісія була визнана неконституційною. У нас від цього закону законне… цинічне посилання є на конституційні норми. Що виробите, друзі? І останнє. Зверніть, будь ласка, увагу, я є голова Спілки власників житла України. Ми об'єднуємо мільйони споживачів. Хіба ми маємо менше прав рекомендувати майбутню конкурсну комісію уряду ніж члени комітету? Схаменіться, будь ласка. Дякую. Наполягаю на своїй правці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 14 народного депутата Кучеренка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-111 Рішення не прийнято. Правка номер 15, Шановні колеги, ця правка також підтримує правку, яку тільки що ми не проголосували, на превеликий жаль, пана Кучеренка. Але зверніть, будь ласка, увагу, я хочу зараз поставити дві правки на голосування 15 та 21, якщо це можливо,

неодноразово наголошував у своїх правових позиціях Конституційний Суд. Колеги, проголосуйте, будь ласка, за ці правки, підтримайте їх. Давайте ми з вами не дозволимо знову порушувати правила Конституційного Суду та його рішення. Дякую вам. Ставлю на голосування правку номер 15 народного депутата Гриб. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати. За-110 Рішення не прийнято. Правка номер 16, Скороход.

Шановні колеги, ми за максимальну незалежність національного регулятора. Але ми переконані, і більшість моїх правок, власне, стосується цього, що незалежність без прозорості

і створюємо значні корупційні ризики. Давайте залишимо норму про трансляцію засідання НКРЕ, конкурсної комісії, в режимі реального часу. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Правка номер 22 Батенка. Комітет її не врахував. Прошу визначатись та голосувати. За-124 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я пропоную привітати наших нових гостей. І далі до роботи. Правка номер 27, Кучеренко.

Дякую. Шановні колеги, я не буду наполягати на всіх правках, які не були враховані. Я скажу тільки одне, що Янез Копач сказав, що був нормальний Закон по НКРЕКП, який похоронив Конституційний Суд. Тому цей закон не є, він не врегульовує питання незалежності НКРЕКП. Ми, фракція "Європейська солідарність", не будемо голосувати за цей законопроект. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте? Наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Дякую. Правка номер 24, народний депутат Буймістер. Немає. Далі, будь ласка. Правка номер 25, народна депутатка Климпуш-Цинцадзе.

шановні українці, я з повагою до вас усіх закликаю. Оскільки тільки що більшість не почула наші заклики і пішла ганебним шляхом, я звертаю вашу увагу, один депутат з прізвищем на букву "Г" втягнув нас своєю правкою в авантюру з імпортом електроенергії російської. Ми ледь-ледь Ми ледь-ледь цю помилку виправили. Зараз ця авантюра набагато більша. Коли ми із задоволенням підемо в Конституційний Суд разом з усіма споживачами України, я закликаю усіх нас підтримати. А вас попереджаю: це не ми будемо підривати устої регуляторної політики в Україні, це ви своїм неблагим, непрофесійним дилетантством ставите під сумнів існування цього ринку. Запам'ятайте, ви будете нести відповідальність особисто, автор цієї... Дякую. Позиція комітету. 13:50:20 ГЕРУС А.М. Комітет не підтримав цю правку, тому що ця правка носить дещо абсурдний зміст, що оскаржувати рішення Кабінету Міністрів можна в Кабінеті Міністрів. Для цього є суди і лише в судах можна оскаржувати відповідні рішення. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставиться на голосування правка номер 27 народного депутата Кучеренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-112 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 28, народна депутатка Гриб. Прошу. Шановні колеги, знову ж таки звертаю вашу увагу, що в цьому законі зараз буде можливість призначати членів конкурсної комісії, членів регулятора комісії поза конкурсом. І це є корупційна норма. Я вас дуже прошу підтримати цю правку. Ми не можемо цього дозволити. Це регулятор, який вирішує дуже багато питань важливих для ринку і не тільки для ринку, а для споживачів в усій Україні. Прошу підтримати колеги, ставиться на голосування правка номер 32 народного депутата Кучеренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 29 народної депутатки Гриб. Наполягаєте? Будь ласка. А ми можемо якось, щоб ви об'єднали? 13:52:01 Звичайно. ГРИБ В.О. Колеги, в цьому законі ми пропонуємо, щоб рішення приймалися всім колегіальним органом, а не тільки головою. Тому я пропоную врахувати цю правку. Не може одна людина приймати

За-95 Рішення не прийнято. Наступна правка 30 народної депутатки Гриб. Наполягаєте? Не наполягає. Наступна правка номер 31 народного депутата Батенка. Прошу. Пане Андрію, ну, ми бачимо в тій ситуації, що законопроектом призначення нових членів регулятора здійснюється у випадку дострокового припинення членів не менше ніж на 2 роки. А якщо старі члени регулятора, які достроково припиняють… власне, менше ніж 2 роки, працюють півроку, півтора року. Тобто там немає верхньої планки, межі терміну призначення членів регулятора, верхньої межі, треба її встановити. Інакше, якщо в практичній реалізації виникне ситуація, коли тимчасово призначений член регулятора працюватиме і після закінчення терміну, на який було призначено інших членів регулятора. Я вважаю, що це буде можливе зловживання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету, Справа в тому, що якщо член регулятора працює менший період часу, на нього будуть поширюватися всі повні обмеження, то ситуація зайде у те, що ніхто не захоче бути і не захоче працювати в таких умовах. Тому в даному випадку, коли вже у нас є повноцінна робота протягом тривалого періоду часу, тоді пропонувалось, щоб діяли всі відповідні обмеження. Тому комітет цю правку не врахував. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. Ви наполягаєте, Тарасе? Ставиться на голосування правка номер 31 народного депутата Батенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Спілка власників житла. Нема такого злочину, на який не піде капіталіст заради прибутку в 200 відсотків – це класика. Нема такої норми Конституції, яку не захоче зламати монокоаліція заради повного контролю над енергетикою України. Оце випадок цього законопроекту. Шановні друзі, за останні 3 місяці з нашого комітету, в якому я маю щастя бути першим заступником, він перетворився на скандальний орган, з якого один скандал слідує за іншим. Зараз ви даєте право цьому комітету сформувати три із п'яти членів майбутньої конкурсної комісії. І уряд буде зобов'язаних їх призначити, у нього немає альтернативи. Що ви робите? І навіть ця правка, яка передбачає, що членами майбутньої комісії мають бути тільки за результатами конкурсу, ви і її не підтримуєте, чим нанівець зводите зусилля по створенню прозорої… Дякую. Будь ласка, позиція комітету? 13:55:47 ГЕРУС А.М. Позиція комітету така, що якщо відбувається звільнення і в комісії немає кворуму, у нас вже була така ситуація, на жаль, на практиці, і ця норма з'явилася декілька років тому, реагуючи на те, що виникло на практиці, потрібно терміново якось ситуацію врегульовувати. Тому у даному випадку конкурсна процедура це є довга, вона є для звичайного випадку, а це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка номер 32 народного депутата Кучеренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. Зараз, хвилиночку. У нас на балконі діти із зони ООС. Давайте привітаємо наших шановних колег. Привіт! (Оплески)

Ні, давайте 30-у ми пройшли, я запитав, подивіться стенограму, не будемо сперечатися. Ні, значить наступна правка номер 34, народна депутатка Гриб. Включіть, будь ласка. Я прошу поставити також 30 правку на голосування. Чому і саме про що вона. Про те, що не може член комісії бути більше чим два строки. Бо ми говоримо зараз про дуже відповідальний орган. І тут людина, один строк – це 7 років. Якщо ми говоримо про 7, я думаю, що два строки це доволі така нормальна норма. Прошу підтримати. Ставиться на голосування правка номер 30 народної депутатки Гриб. Прошу визначатись та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Наступна правка, по 33-й будете виступати чи ви вже вичерпали? 33 правка. Я пропоную її викласти в такій редакції: "У разі дострокового звільнення члена Регулятора з посади нові призначення здійснюються за результатом конкурсу". Для того, щоб в нас не було призначень поза конкурсом. Колеги, прошу підтримати. Зверніть, будь ласка, увагу, ми сьогодні говоримо про потенційні корупційні ризики. Не треба нічого робити поза конкурсом. Підтримайте, будь ласка, 33 правку.

За-112 Рішення не прийнято. Правка номер 34 народного депутата Гриб. Норма може мати розширене тлумачення органом, уповноваженим припиняти повноваження члена регулятора, оскільки не визначає, які саме порушення і які наслідки мають. Тобто ми можемо звільняти члена регулятора тут за що завгодно. От уявіть собі, просто людина не проплатила комунальні комунальні послуги, це також є порушенням, і за це її можна буде звільняти? Я дуже прошу підтримати вас цю правку. Дякую. Правка номер 34 народного депутата Гриб. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-117 Рішення не прийнято. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра розпочинаємо роботу о 10 годині ранку. Дякую, шановні колеги. Дякую,